gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

započnemo sa današnjim radom, pozivam vas da minutom šutnje odamo počast 12-orici hrvatskih redarstvenika koji su na današnji dan 1991. mučki ubijeni, masakrirani u Borovom selu.

šutnje/… Poštovane zastupnice i zastupnici, sukladno čl. 247. Poslovnika predlažem da o slijedeće dvije točke provedemo objedinjenu raspravu, to su: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 625, te - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 626. Jeste li suglasni sa ovim prijedlogom?

Ona su oba vezana uz Državni inspektorat, a možemo glasovat ako vi niste za to, ako mislite da treba, možemo glasovati o tome. Molim vas tko je za to da provedemo objedinjenu raspravu?

Tko je protiv? 3 Suzdržanih nema, dakle, zaključujem da smo ipak izglasali da provedemo objedinjenu raspravu.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

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ivo Milatić, izvolite. **Milatić,

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije koji je pred vama obzirom da je Zakonom o Državnom inspektoratu, inspekcije u području energetike, zaštite okoliša i prirode, graditeljstva i prostornog uređenja, opreme po tlakom te tržišne inspekcije objedinjuju se i ustrojavaju u u Državnom inspektoratu, stoga se ukazala potreba za izmjenama odredbi zakona koje propisuje inspektorati nadležni za obavljanje inspekcijskog nadzora. Ovim zakonom propisuje se kako inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i propisa donesenih na temelju istoga obavljaju svaka u svom djelokrugu energetska inspekcija, tržišna inspekcija, inspekcija zaštite okoliša i zaštite prirode, inspekcija opreme pod tlakom i građevinska inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove te inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije u skladu s ovlastima propisanima ovim zakonom i posebnim propisima a radi usklađivanja sa odredbama Zakona o Državnog inspektoratu, NN br. 115/18.

Tražili smo hitni postupak jer mislimo da je osobito opravdan razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku i osiguranje pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo o pojedinih središnjih tijela državne uprave i to preciznim propisivanjem nadležnosti inspekcija ustrojenih u Državnom inspektoratu u provođenju inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona. Isto tako, drugi zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika također je inspekcijski nadzor nad primjenu ovog zakona i propisano donesenih na temelju zakona obavlja naftno-rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za energetiku, inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije te druge inspekcije sukladno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje rad inspekcija dok upravni nadzor nad primjenom zakon i propisa na temelju zakona obavlja ministarstvo nadležno za energetiku. Obzirom da se sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu, posebno inspekcijske nadzore iz nadležnosti naftno-rudarskih inspekcija ministarstva nadležnog za energetiku od 1. travnja preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Sukladno članku 204. stavku Poslovnika, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u cilju usklađivanja sa Zakonom o Državnom inspektoratu radi nesmetanog kontinuiranog obavljanja poslova inspekcijskog nadzora. Hvala. Hvala lijepa. Evo čim ste izrekli prvu riječ, već je bilo nekoliko replika, sad ih se nakupilo malo više pa ćemo krenuti redom. Prvi se javio poštovani zastupnik Bunjac, izvolite. Kolega Bunjac. hvala lijepa. Uvaženi državni tajniče, zanima me za Božić 2016. g. predsjednik Vlade je najavio prodaju 1/4 HEP-a da bi se kupila polovina INA-e i rekao je da će ta prodaja biti realizirana u roku 12 mjeseci pa me zanima kako sada stoji stvar sa tim planom, dokle ste dogurali sa realizacijom. Zanima me ako ste odustali, zašto ste odustali jer da smo možda napravili tu transakciju, možda bi spasili rafineriju, možda bi cijene goriva bile niže, možda bi recimo plaće radnicima na benzinskim postajama bile više, pa evo, zanima me kako se odustalo od tog važnoga plana za RH? Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Zekanovića, izvolite. Poštovani državni tajniče, evo govorimo o energetici i o eksploataciji ugljikovodika, zanima me evo vaš stav i informaciju vezano uz vjetroelektrane. Dakle, na godišnjoj razini vjetroelektrane u Hrvatskoj a mahom su u vlasništvu stranih tvrtki, zarade milijardu i pol kuna. Lokalnim samoupravama daju oko 15 milijuna kuna, otprilike lipu po kW. Zanima me vaš stav o tome, je li to jedan fer biznis za Hrvatsku, je li Hrvatska s obzirom da na hrvatskom zraku, na hrvatskoj zemlji i hrvatskim građanima se prodaje struja, da li u ovom biznisu zarađuje i je li ovo dobro za Hrvatsku ili ne? I zašto se stopira konstantno postavljanje solara na privatne kuće odnosno zašto se to ne stimulira što bi bilo puno bolje za Hrvatske građane? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Milatić, Ivo** Uvaženi zastupniče Zekanović, prvo, sva ova pitanja nemaju nikakve veze sa ovim današnjim zakonima ali eto, obzirom da ste postavili, ja ću i odgovoriti. Što se tiče vjetroelektrana o kojima govorite, to su hrvatske vjetroelektrane, hrvatska poduzeća koja su sukladno pozitivnim propisima ove države funkcioniraju i operiraju i one ne zarađuju milijardu i pol, nego one imaju prihode od milijardu i pol a koliko zarađuju, to je onda pitanje dobiti i ostaloga. Što se tiče cijene koju plaćaju hrvatskih jedinicama lokalne samouprave, to je uvriježena i uobičajena praksa da ne samo vjetroelektrane nego i našeg hidrocentrale, termocentrale na plin i sva ostala energetska postrojenja u RH, sukladno pozitivnim propisima, po isporučenom megavatu električne energije, plaćaju naknadu jedinici lokalne samouprave i nema nikakvog razloga da vjetroelektrane tu budu neki izuzetak, sve elektrane u Hrvatskoj od one najmanje u nekom pogodu, do ove najveću plaćaju 100 jedinica .../Upadica: Hvala./... .../Govornik se ne Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Mislim da nema potrebe niti ispred kluba niti neku raspravu voditi, da samo istaknem stajalište Kluba HNS-a i još jednom, s obzirom da je ovo već ne znam koji paket promjena sa istom svrhom, dakle objedinjavanja inspektorata odnosno svih dosadašnjih inspekcija u jedno tijelo. I samo želim tu ponoviti, ako to znači više prevencije, manje represije, ako to znači učinkovitije, manje opterećenje za naše poduzetnike i sve subjekte gospodarske, odnosno poslovne subjekte, onda mi to apsolutno podržavamo. Naime, ovo samo jedno pitanje imam vezano oko provedbenog dijela, s obzirom da znamo da je stupio na snagu novi zakon i da se sve objedinjava s 1. travnja, danas je, ako se ne varam 2. svibnja, kako će se ovaj zakon, je po hitnom postupku, da li je on već inkorporiran i da li je tu neka možda eventualna nejasnoća oko funkcioniranja? Zahvaljujem. Hvala. Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Milatić, Ivo** Hvala g. zastupniče. Ovo vrijeme od prvoga je pokriveno prijelaznim i završnim odredbama u Zakonu o Državnom inspektoratu, tako da nema nikakvih razloga za bojazan da slučajno postoji bilo kakav .../nerazumljivo/... Sve funkcionira. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Križanića. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. G. državni tajniče, mene zanima kakva je situacija za bioplinska postrojenja. Naime, zakon je donesen protekle godine, uredba također. Da li smo donijeli kvote za premije te da li su uopće doneseni kriteriji za kvote? Zalagali smo se da se takve kvote daju onim poljoprivrednicima koje na i stočarima koji na vlastitim gospodarstvima proizvode 60% gnojnice i materijala za punjenje postrojenja, a znamo da se svugdje na svijetu ovakve kvote upravo daju kao skrivene subvencije domaćim poljoprivrednicima pa me zanima, da li su te kvote i da li će te kvote biti vezane za program državnih potpora? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Milatić, Ivo** Hvala. Točno je da smo u fazi izrada tih odluka i podzakonskih akata koji će definirati kvote i na dobrom ste tragu, kada je u pitanju kvote koje će definirati bioplinska i postrojenja na biomasu, apsolutno ćemo uvažavati mišljenje Ministarstva poljoprivrede i već smo na tu temu imali nekoliko sastanaka. Očekujemo od njih povratnu informaciju da bi da bi dobili njihove inpute kako bi sve to sve zajedno mogli ugraditi u odluke u smislu da cijeli taj posao bude što je moguće efikasniji za državu, ne samo u energetskom smislu nego i u opće gospodarskom. Hvala lijepo. Kolega Bunjac je digao povredu Poslovnika. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Znači, povrijeđen je čl. 238. Znači zastupnik nije pričao o Državnom inspektoratu nego o subvencijama poljoprivrednicima, ali mu je istovremeno državni tajnik odgovorio, dok meni nije htio odgovoriti na isto pitanje koje se tiče HEP-a. Znači ovdje imamo očito tajnike koji odgovaraju podobnim zastupnicima, a onima koji nisu simpatični ne odgovaraju. Hvala lijepo. To naravno nije povreda Poslovnika. To ste vi svjesni i zlorabili ste tu instituciju, ja vas molim da to više ne činite. Ja vam sad neću dati opomenu, ali ubuduće ću davati opomene za takve stvari, a međutim slažem se s vama i ja se nadam da su zastupnici pročitali uopće zakone o kojima sada raspravljamo, čini mi se da neki nisu, takav dojam stičem, pa onda raspravljajmo uistinu o meritumu tih zakona odnosno izmjena tih zakona, a ne o svemu i svačemu što nam padne na pamet i u tom smislu se slažem apsolutno s vama. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Lovrinovića, izvolite. Hvala. Poštovani g. državni tajniče. 10. siječnja bila je velika havarija hidroelektrane u Dubrovniku, a mi sad raspravljamo znači o novom zakonu koji se odnosi na inspekcijske službe upravo glede toga. Molim vas, odgovorite javnosti na pitanje zašto nakon 110 dana ne znamo što je pravi uzrok dolje havarije, požara gdje su smrtno stradala 3 radnika. Dnevno HEP gubi 2 milijuna kuna zato što ta hidroelektrana ne radi, znači do sada je već gubitak 220 milijuna kuna. Treće, zašto ne prihvaćate dobronamjerne ponude naših partnera iz europske obitelji, npr. Francuza da pomognu, imaju iskustva da se to sanira, prema tome, zašto predlažete ovaj novi zakon kad vidite, ništa ne funkcionira, isti ljudi, mislite da će u drugom pakiranju bolje funkcionirati? Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Milatić, Ivo** Što se tiče izvještaja u vezi događaja koji je bio u Platu, jasno da to nije posao ministarstva ni Vlade, to nadležni neovisni organi u RH koji se s time bave će dati i tamo morate tražiti to pitanje. Što se tiče politike u smislu gubitaka i ne gubitaka HEP-a, to bi vas isto molio da se obratite direktno HEP-u obzirom da je HEP trgovačko društvo koje je u vlasništvu Hrvatske, ali kao društvo funkcionira neovisno, tako da nemam vam što drugo reći na vaše pitanje. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. ova dva zakona donosimo po hitnoj proceduri kako bi se uskladili sa Zakonom o Državnom inspektoratu i kako bi javna uprava bila učinkovita i transparentna. A ako želimo stvarno učinkovitu i transparentnu javnu upravu, onda moramo usklađivanje zakona napraviti na vrijeme. Danas je 2. svibanj, a Državni inspektorat je trebao početi raditi sa 1. travnja. Zašto se kasni mjesec dana, zašto niste uskladili i ove zakone, kao što su i druga ministarstva uskladili druge zakone na vrijeme, prije 1. travnja? A kako to efikasno i učinkovito radite je i dokaz jer je Klub HSS-a uputio u proceduru izmjenu Uredbe o odnosno naknadama koje se isplaćuju jedinicama lokalne samouprave za eksploataciju ugljikovodika 15. travnja prošle godine, a sad je 2. svibanj i tek danas je došao na dnevni red. Zašto se tu kasni i zašto …/Upadica: Hvala/…niste promijenili odluku jer činite štetu i općinama, niste …/Upadica: Hvala/…povećali naknadu kao prihod općinama. Hvala uvaženi zastupniče Vlaović, što se tiče eventualnog kašnjenja, kao što je uvaženi kolega Čuraj već to spomenuo, mi nismo ni u kakvom kašnjenju u smislu funkcioniranja Državnog inspektorata, znači, svi elektroenergetski inspektori su od 1.4. uposlenici Državnog inspektorata i funkcioniraju u sklopu Državnog inspektorata jer je to pokriveno prelaznim i završnim odredbama Zakona o inspektoratu, a sada se to i osnovnim zakonom rješava, znači, to je što se toga tiče. A što se tiče vaše opaske naknade za eksploataciju ugljikovodika odnosno naknade općinama, nije točno da tu nešto kasnimo, ona uredba funkcionira, postoji, ona ima svoj propis, to što je vaša ideja da se promijene postoci, jasno da je to tema o kojoj se može razgovarati, al to je prije svega tema na Vladi, ne u HS, ali jasno vaše je pravo da to pitate …/Upadica: li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, naravno da ova dva zakona sadržavaju jednu izmjenu koja možemo reći da je više tehnička, a to je da poslove inspekcijskog nadzora preuzima Državni inspektorat, prelazi sa ministarstva na Državni inspektorat. Ali ono što isto tako trebamo reć radi se o vrlo važnim zakonima na kojima možemo reć da sigurno postoje i problemi koje treba razgovarat. Prvenstveno, ako govorimo o zakonu, Zakon je o tržištu električne energije, pa bismo trebali pitati kako funkcionira tržište električne energije u RH, a pogotovo u vidu implementacije usustavljanja obnovljivih izvora energije gdje vidimo da je tu došlo do brojnih malverzacija i ono što je još bitnije, brojni projekti koji bi trebali ulaziti u sustav i dalje nam stoje, još uvije se špekulantski nisu razriješili. Ono što je ključno zapravo da kako će vršiti nadzor bilo koja institucija, u ovom slučaju Državni inspektorat ako hrvatska Vlada predlaže izmjene s kojima se narušava tržište električne energije? Imali smo tako slučaj gdje je pod silom zakona zapravo protjerano da se moraju prihvatiti sve proizvedene količine iako je i sam operator prijenosa sustava jasno rekao imat ćemo tehničke probleme i nama se događaju tehnički problemi i ti tehnički problemi nisu samo tehničke prirode, nego su isto tako i ekonomske prirode, oni ugrožavaju tehnički postrojenja koja treba osigurati stabilnost, a s druge strane ugrožavaju naše korisnike koji moraju plaćati nametnute namete. Što će reći jedan inspektor, poduzetnik o kome se radi svih događanja koji su bili, podigla naknada za obnovljive i on plaća veći račun? On bi trebao reć, inspektore dal je to tržišno bilo što ste radili ili je to bila politička odluka? I vrlo je teško u tim uvjetima reći da će Državni inspektorat napraviti puno više od onoga što, zapravo od onoga što se očekuje, očekuje se minimalno, otkrijte koji to problemi uzrokuju poteškoće u sustavu i upozorite, u ovom slučaju što sam navodio konkretno, inspekcija je trebala reći, nemojte političari donositi odluke koje će biti problematične, ak su problematične u sustavu distribucije, a što ako inspekcija nije reagirala na to, što je onda njen posao, da li imamo tzv. inspektore koji samo se trebaju pojavit kad imamo havariju sa ljudskim žrtvama, kao što je navedeni primjer bio kolega iznio i tada ćemo reći inspekcije, svi kažu, zapravo pozivaju se na to, inspekcije trebaju raditi svoj posao, donijet će zaključke i na osnovu tih zaključaka će se utvrditi odgovornost, al vidimo mjeseci prolaze, zapravo, ono što je trebala inspekcija napraviti, nije odrađeno, čak nije odrađeno ni ono što je trebalo biti od strane državnog odvjetništva u tom slučaju da imamo jasne naznake krivnje u cijelom sustavu, prvenstveno tržišta koje se događa. Drugi zakon poziva, odnosi se na eksploataciju ugljikovodika i ako slušate prvenstveno čelnike lokalnih samouprava koji dobivaju određene naknade, što oni upozoravaju, da je došlo do promjene količina, da da je došlo do rasta, određenog rasta cijene za crpljenje, ali istovremeno odjedanput se dogodilo čudo da su nestale količine i sve je u redu. Znači, apsolutno prihvaća se da je sve u redu i da je to takav slijed koji je normalan. Međutim, dokle god su bile niže cijene crpljenja, imali smo jedne količine, čim su povećale naknade, odjednom se smanjuje, da li ćemo imati takvu situaciju i u budućem razdoblju? Što je inspektorat na to utvrdio? Jel inspektorat bi morao biti isto tako proaktivan, on bi trebao gledati što se sve navodi, prvenstveno u medijima i ako imate niz lokalnih čelnika koji su čak i imali organizirani sastanak na kome su išli raspravljat o toj problematici, dal je inspekcijski nalaz proveden, dal je utvrđeno da li postoje određena ponašanja koja su mimo onoga što je zakonom utvrđeno. Prema tome, i ono što je do sada bilo obveza državnog, zapravo inspekcije u okviru ministarstva a sada u okviru Državnog inspektorata ostaje izazov, izazov je prvenstveno što nemaju mogućnosti, da provedu inspekcijski nadzor u onome punom opsegu i da budu služba koja štiti sve sudionike na tim tržištima i na tržištu električne energije, isto tako i u procedurama, procesima eksploatacije, istraživanje eksploatacije ugljikovodika. Nadam se evo da će ove izmjene koje su se dogodile, da će Državni inspektorat provoditi inspekcijske nadzore a ne više resorna ministarstva doprinijeti poboljšanju. iako je mala izmjena gledajući sveobuhvatno ali sigurno da ima mogućnost da postane vrlo značajna u budućem sustavu i jednoga i drugoga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Totgergeli, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle pred nama su dva zakona koja ustvari s kojima trebamo uskladiti ta dva zakona sa Zakonom o Državnom inspektoratu. I zbog toga što je Zakon o Državnom inspektoratu već na snazi naravno da će Klub HDZ-a podržati oba zakona. Kad govorimo o Zakonu o tržištu električne energije, taj zakon smo donijeli, zadnje izmjene prošle godine, dakle 2018. negdje sredinom. To je zakon koji uređuje pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električne energije te za trgovinu električnom energijom i organiziranje tržišta električne energije kao dijela elektroenergetskog tržišta EU. Nadalje, utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu krajnjih kupaca, organiziranje i funkcioniranje elektroenergetskog sektora, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca električne energije a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa mreži, načela uzajamnosti i prekograničan prijenos električne energije. Međutim, svaki put kad vodimo raspravu o bilo kojem zakonu koji se dodiruje i elektroenergetskog sektora onda uvijek imamo neke kontradiktorne teze. S jedne strane imam osjećaj da se na neki način svi zalažemo da što više proizvedemo električne energije iz obnovljivih izvora energije a s druge strane bi htjeli da naknada koju moramo plaćati da bi poticali proizvodnju iz obnovljivih izvora bude što manja ili da imamo želju da je ustvari najbolje ni nema. Međutim, očigledno ta dva zahtjeva je nemoguće spojiti. Činjenica je da još uvijek tehnološki gledano cijena postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije je takva da nije do kraja isplativo, takva postrojenja graditi i eksploatirati u njihovom životnom životnom vijeku da cijena koju postižu, koja se postiže na tržištu za električnu energiju bude ona koja se može postići iz drugih izvora energije. E sad, naravno da je to politička odluka da li želimo poticati obnovljive izvore energije ili ne želimo. Donijeli smo političku odluku da želimo poticati obnovljive izvore energije, na koji način ih potičemo, potičemo iz kroz naknadu koju prikupljamo. E i to stalno imam osjećaj kao da neki kolege ili ne žele razumjeti ili namjerno to iskrivljuju iskrivljuju i optužuju kada se naknada mora podići a s druge strane optužuju ako nemamo dovoljno obnovljivih izvora energije. Dakle to je jedna kontradikcija s kojom se stalno ovdje susrećemo u svim raspravama koje imamo čim se čim se pojavi bilo koja izmjena zakona vezana uz elektroenergetski sektor. Naravno da je otvoreno tržište električne energije i naravno da opskrbljivači kupuju energiju na tržištu i isto tako kupcima ju nude na tržištu što povoljnije. Ali ako želimo poticati proizvodnju iz obnovljivih izvora onda moramo imati tu naknadu koju skupljamo i moramo definirati pravila po kojima onima koji žele ulagati u postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora će se to isplatiti i na taj način ako to budemo radili sustavno i dobro a donijeli smo i zakonska rješenja u zadnje vrijeme kojima to potičemo, dakle možemo očekivati da ćemo imati više postrojenja koja će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora. S druge strane, dakle kod ovih zadnjih izmjena puno toga je bilo u Zakonu o tržištu električne energije koji se odnosio i na jednu veću samostalnost koja se daje i HOPS-u i HERA-i i mislim da su ta rješenja dobra. A i s obzirom na to koliko je zastupnika glasalo za izmjene tih zakona vidi se da ustvari većina zastupnika podržava te izmjene koje su bile pa pretpostavljam da će tako podržati i samo ove tehničke izmjene koje su sad na redu. Što se tiče ovog drugog zakona koji je vezan uz eksploataciju ugljikovodika, dakle radi se o zakonu kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog ugljikovog dioksida pri čemu se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje i trajno zbrinjavanje nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnih mora RH odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima RH u skladu sa međunarodnim pravom ostvaruje jurisdikciju i suverena prava. Kada smo zadnji put taj zakon mijenjali a to je bilo negdje krajem prošle godine, najviše su se izmjene odnosile na to da omogućimo jedinstven proces od javnog nadmetanja, preko otkrića do utvrđivanja eksploatacijskih polja, razrade polja, proizvodnja ugljikovodika, te na kraju sanacija a sve u skladu s industrijskom, odnosno, međunarodnom praksom. Dakle, stvorili smo jedan okvir od prije je to bilo u neka 3, 4 zakona sve posloženo, sada smo stvorili jedan okvir, da se može ozbiljno krenuti u istraživanje i eksplantaciju ugljikovodika. Međutim, tu kada govorimo o tom zakonskom riješenju, onda svi sve znamo o ugljikovodicima, međutim, čini mi se da upravo za budućnost, da su vrlo značajna geotermalni izvori i da Hrvatska kao zemlja kao zemlja ima velikih potencijala upravo u geotermalnim izvorima i da sve više se trebamo se bazirati na eksplantaciju tih izvora, jer to je jedan od oblika gdje možemo ostvariti veliku korist, pri proizvodnji i električne energije, to su obnovljivi izvori energije. Međutim, i tu da bi se u ta postrojenja ulagalo, također je potrebno za početak, jer još uvijek su tehnološki preskupa da bi se sama isplatila u kratkom vremenu, prema tome, nužno je i ovdje razraditi sustav poticaja i pomagati pri izgradnji takvih postrojenja. U ovom trenutku upravo imamo jedno takvo postrojenje, koj je skoro 10-tak megawata daje u sustav, prema tome, i na tom području smo krenuli i mislim da tu treba i dalje nastaviti. A upravo ovo zakonsko rješenje koje smo prošle godine donijeli i na tom polju omogućuje veću isplativost. Dakle, još jednom za kraj, naravno da je potrebno uskladiti ova dva zakona, sa Zakonom o državnom inspektoratu i stoga ga podržavamo u cijelosti. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći je Klub zastupnika onaj nezavisnih zastupnika, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, dakle, još jednom smo evo u nizu ovih zakonskih prijedloga ovdje u sabornici raspravljamo i pomalo, već ne bih rekao da se osjećam zbunjeno, ali pomalo mi je to već, postaje pravilo da raspravljamo o nečemu, što je ajmo reći, umalo i bespredmetno. Naime, ja u svim tim zakonskim prijedlozima sam kao i moje kolege iz kluba suzdržan, jer smatram da vlada može državu ustrojiti ili ili administraciju na onaj način na koji misli da je najefikasnija. S tim u vezi, a to sam i rekao i kada smo govorili o Zakonu o Državnom inspektoratu, dakle, ako vlada smatra da je takav način funkcioniranja najbolje, onda bi to trebalo rješavati puno brže. Ovakve rasprave bi trebale biti na saborskim odborima, nadležnim saborskim odborima i onda ne bi ne bi okupirali prostor oko same rasprave na plenarnoj sjednici. S tim u vezi je državni tajniku pravu, kada upozorava kolegice i kolege, kako mnoge stvari koje mi pitamo, prelaze okvire samog zakona ili ovih izmjena na koje se odnose, a one se odnose, naravno, ovi se zakoni usklađuju sa Zakonom o inspektoratu, gdje se inspekcijske službe iz pojedinih ministarstava prenose sada u državni inspektorat. Ali, dozvolite mi evo, samo da ukratko kažem par stvari. Zašto je bitno da inspekcijske službe neovisno jesu li nadležni ministarstvima, jesu li u Državnom inspektoratu su izuzetno važno. Naime mi od 2008. do 2017. g. imamo porast broja poduzetnika u ovom sektoru, proizvodnje, prijenosa i distribucija električne energije u iznosu od 675,3%, gotovo 7 puta se povećao broj poduzetnika u tom području. Ali je istovremeno pad broja zaposlenih za 13,3%. analiza poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje ovu je analizu radila FINA, prijenosa i distribucije električne energije kroz razdoblja od …/Govornik se ne razumije./… do 2017. g. pokazala je značajan porast broja poduzetnika i slijedom toga i rast financijskih stavki, dok je broj poduzetnika višestruko porastao, sa 89 koliko ih je bilo 2008. na 680 koliko ih je bilo u 2017. g. Broj zaposlenih je iznosio u 2017. g. 11669 ili je manji u odnosu na 2008. kada je iznosio 13465. najveći utjecaj, naravno ovo smanjenje, imala je promjena broja zaposlenih u društvu HEP operator distribucijskog sustava. U 2008. g. 9 tisuća 271 zaposlenih, a u 2017. 7 tisuća 370 govorimo samo o HEP-u operator distribucijskih sustava. Veliki broj društva koje su osnovane u promatranom razdoblju, su bez zaposlenih ili s malim brojem zaposlenih. Primjerice u 2017. g. od 690 društva, bez zaposlenih je bilo njih 456. …/Govornik se ne razumije./… bez zaposlenih 456, a 159 imalo je jednog ili dva zaposlena. Zašto je to bitno? To je bitno iz sljedećih podataka, ukupan prihod u razdoblju od 10 godina, rastao je sa 21,1 milijardu kuna, koliko je iznosio u 2008.g. govorimo o prihodu, na 27,5 milijardi kuna, koliko je zabilježeno u 2017.g. odnosno rast prihoda od 6,4 milijarde kuna. Također su rasli i ukupni rashodi sa 20,8 milijardi na 25 milijardi kuna. Kroz cijelo promatrano razdoblje, ostvaren je pozitivan financijski rezultat, koja je sa 215,5 milijuna kuna dobiti iz 2008.g. u 2017. g. 2017. g. porasla na pazite 2,1 milijardu kuna. Povećanje od gotovo 9 puta. Kroz cijelo promatrano razdoblje trgovinski saldo je negativan, jer je uvoz u svakoj od promatranih godina bio veći od izvoza. Naravno tu postoji niz faktora zašto je to tako. Prosječna mjesečna neto plaća u 2008.g. iznosila je 6 tisuća 386 kuna, a 2017. g. 7 tisuća 801 kunu, ako usporedite rast plaća sa rastom dobiti, onda vidite jedan ogroman nesrazmjer i u toj djelatnosti. Dakle ovdje rast dobiti je rasla 9 puta a rast plaća svega 22% ili 1/5. Za usporedbu prosječna mjesečna neto plaća i zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u promatranom razdoblju je rasla manje 18,2%. Ono što bih još samo naglasio iz ovih podataka dakle najveća dobit ovih društava je ostvarena 2015. godine kada je iznosila 3 milijarde kuna, 2 milijarde i 113 milijuna kuna. Kolegice i kolege prije su govorile o tome da je velikim dijelom, a barem i ja tako mislim porast ovog broja poslovnih subjekata je i zbog liberalizacije tržišta ali i zbog subvencioniranja obnovljivih izvora energije. I mi doista nemamo tu puno ako želimo imati energiju iz obnovljivih izvora energije, ta energija je skuplja i mora se subvencionirati, međutim uvijek su prigovori na transparentnost tog postupka na to što se ugovori, bilo je slučajeva gdje se ugovori noć prije smanjenja tarifa tarifa potpisuju. Bilo je prigovora da se to radi praktički u zadnjim sekundama, bilo je prigoda da su poneki povlašteni u odnosu na pristup informacija. I te stvari nisu dobre jer vidimo da je ovdje riječ o velikom novcu, velikoj dobiti i zbog toga mislim da inspekcijske službe moraju djelovati, moraju raditi svoj posao. Ono što još ovdje valja spomenuti a to je kad govorimo o inspekcijama posuda pod tlakom, vjerujem da će inspektori i posuda pod tlakom odraditi svoj posao, to je iznimno važan segment. Vidimo da i sad u zadnje vrijeme imamo nesretnih slučajeva, nisu sve povezane sa posudama pod tlakom, jedna je bila od tih nesreća vezana uz to. Treba to obratiti pažnju zbog zdravlja ljudi. Ali ono što trebamo obratiti pažnju, nije problem samo kod ovih poduzetnika koji imaju, ostvaruju velike dobiti, velike prihode, problem je kod svih obrtnika, svih malih i srednjih poduzetnika jer sam postupak provjere tih spremnika koje je sad na tržištu liberalizirano jer istina to rade još iz agencija za opremu pod tlakom, preraslo je u društvo za opremu pod tlakom koje stvaraju značajne prihode a trebalo bi vidjeti ima li tu prostora za oslobođenje poduzetnika, ali inspekcije naravno ne smiju ni u kojem slučaju popuštati i odrađivati svoj posao. Evo da zaključim, ovakav zakonski prijedlog, ja ću opet biti suzdržan jer ne znam zapravo, mislim da, oprostite ne da gubimo vrijeme, nego ove stvari bi trebale, to je vjerojatno rasprava u budućem sazivu, možda za rad djelovanja Sabora da se ovakve stvari raspravljaju na odborima jer ako je donesen, 1.4. počeo već raditi državni inspektorat a mi sad, oprostite kao da raspravljamo o lanjskom snijegu. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a, govoriti će poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Nisam se zbilja planirao javiti ali ja bih vas zamolio sve sada da ne dižem povredu Poslovnika i članak je 238., 232. što se tiče teme dnevnog reda, kolega Žagar je i pričao i o temi i o nečem drugom, ali ova inicijativa što se tiče upravo ide u tom smjeru njegova da očigledno sama po sebi tema nije neki određeni predmet rasprave i da lutamo u tim raspravama a ja bih volio da se držimo onoga što je smisao ovog zakona. danas raspravljamo o Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije i to članak 71. gdje je zakonom propisano kako inspekcijski nadzor nad provedbom zakona provode nadležni inspektori itd., inspekcija, ono što je već nešto stupilo na snagu 1. travnja, također je i objedinjeno ista stvar Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, inspekcijski nadzor i mislim da u pravilu ovakve rasprave koliko god se nekom činile beznačajne ili samo tehničke onda se treba i skoncentrirati na taj tehnički dio. Da li ići u raspravu pred odborima, ja bih samo volio znati tko će to odlučiti. Da li većina, ako većina to odluči pa onda će se reći da želi nešto maknuti sa očiju javnosti, da nešto sakriva. Nema tog pravilnog odgovora koji bi dao što ide u raspravu na plenarnu sjednicu a što ostaje na odborima. Možemo mijenjati Poslovnik kažem ali bilo bi možda pametnije da se svi držimo upravo točke dnevnog reda i da govorimo ono što je predmet zakona bez obzira koliko on bio kratak i suštinski, jednostavan

Tema današnje rasprave je znači Izmjene zakona o tržištu električne energije a posebno segment inspekcijskog nadzora gdje predlagatelj kaže da treba prilagoditi znači sve sa osnivanjem novog državnog inspektorata jer je do sada inspekcijske službe su bile razasute kao rakova djeca, sada su pod jednom kapom i tamo je došao do jučerašnji za šefa državne inspekcije objedinjene, došao je naš kolega do jučerašnji ovdje saborski zastupnik, kolega Mikulić. Dakle vidimo kako se god okrenemo u inspekciji znači sada je sve na jednom mjestu i dolazi političar na čelo te službe. E vidite tako to u Hrvatskoj ide. I zato se mi u stranci Promijenimo Hrvatsku borimo i stalno ukazujemo građanima izađite na izbore jer vidite da je ovaj sustav ne može se promijeniti na bolje. Zašto? Jer su tu one bolesne pokvarene veze politike i gospodarstva i pravosuđa bolje rečeno nadzora. Ne može u Hrvatskoj se ništa promijeniti dok mi ne istjeramo ili srežemo drastično korupciju i politički klijentelizam drugo i treće nestručnost. Pa pogledajte kada govorimo znači o tržištu električne energije, pa to su vam postala kao lovišta, rezervirana lovišta za određene stranke recimo pogledajte Hrvatsku narodnu stranku HNS, to je stranka menadžera, oni su tu bolji od HDZ-a, oni su bolji od HDZ-a jer oni traže menadžerska mjesta, zaštitu okoliša, energetiku itd., itd. pa sjećate se njihovog predsjednika, koji je još predsjednik, kada je ovdje bio, govorio HDZ-u, da je ovo Titanik vlada, napadao ovdje, sada ga nema nigdje, on se bavi očito svojim poslovima i poslovima za stranku. Jer to vam je tako dragi građani, kada zastupnici, dakle, ministri, političari, kada shvate politiku kao prostro za ostvarenje svojih poslovnih planova. Eto zato je ova bogata zemlja, naša draga Hrvatska, došla na one niske grane na koji se mi nalazimo. I ja kao sveučilišni profesor, dakle, ne samo kao političar iz ekonomije, financija, ja ne mogu kolegama iz inozemstva, objasniti, kako oni kažu da smo bogata zemlja, prirodni resursi i ja njima ne mogu objasniti, kako je naša Hrvatska i naši građani, ovako loše stoje, siromašna, a praktično imamo takve potencijale. Pa sada nam je svima jasno, dakle, ponavljam, korupcija, politički klijentelama i nestručnost, to se kao metastaza, metastaze proširilo Hrvatskom. I dok mi ne udarimo kao Aleksandar Veliki mačem, ne prekinemo taj gordijski čvor, ništa mi nećemo moći promijeniti. Ali vjerujte, znate da je rješenje ovog problema vrlo jednostavno, ne treba se ovdje ubijati oko toga. Ja sada građanima kada me pitaju, pa kao profesore ili zastupniče, pa dajte recite kako to treba u Hrvatskoj, što treba napraviti da se promijeni, pa ekonomska, ovo. Ja ne govorim više o ekonomije, jer sam shvatio, nakon godinu, dvije, nema potrebe puno govoriti o ekonomiji. Mi ekonomisti, znamo, koji nismo sudjelovali do sada u vladi, mi znamo i govorimo stalno o tome, kako se može …/Govornik se ne razumije./… Međutim, ja im samo šaljem jednu poruku, koju? Ma ljudi izađite na izbore, jer ovi koji vladaju 20-tak godina pa se smjenjuju jedni sa drugima, i upropastili su nas, pa oni žive na tome, što vi ne izlazite što 45% građana Hrvatske ne izlazi na izbore. Dragi građani, ne možete očekivati od nas ovdje, ne koliko vidite u Saboru, da mi ovu glasačku mašinu nadjačamo i da mi mijenjamo zakone, ako vi, vas 45% ne izlazi na izbore. A vama su stalno govorili i stalno govore, znate što vam govore? Ma pusti tu politiku, to je pokvareno, svi su ti političari isti. Druga stvar, šta znači tvoj glas, pojedinačni ne znači ništa na izborima, pa bolje ti ostani kod kuće, odi roštiljati, ili gledaj televizor. Nećete vjerovati, da postoje, ljudi plaćeni, koji po restoranima, barovima, šankovima, upravo šire po gradivima, selima ovakve uvjeravanje i građane demotiviraju da ne izlaze na izbore. Ali dragi građani, onog trenutka kada vi konačno odlučite i kažete nećemo više svojim neizlaskom ustvari glasati za ove koji nas vode, a svi vi koji ne izlazite, nažalost, vi nećete nikome napakostiti. To nije vaša osveta ako ne izađete, vi ustvari dvostruko glasate, za one koji su dosada, nas dakle vodili i upropaštavali. E sada da se vratim na ovu temu, a sve je povezano znači politički klijenteliazam i zato je jedino, jedini lijek, da riješimo ovu nemoguću situaciju u Hrvatskoj, da izađemo svi na izbore, dragi građani, svi. Ja neću vas pozivati glasajte za ovo i ono. Pa ja znam ovi 45% koji ne izlaze, a kada izađu, da sigurno neće glasati za stranke koji su proteklih 20 g. vodili Hrvatsku. A onda ćemo doslovno zbrisati s političke scene, kao političku plijevu, s e ovo što jednostavno Hrvatsku vodi i dalje u propast. E sada ajmo se vratiti na temu, jer vi znate da da stranka Promijenimo Hrvatsku, iako je zastupim ovdje, mi ne govorimo šuplje priče. Evo argument, ako se ovim zakonom, predviđa objedinjeni nadzor inspekcija, pa recite molim vas, koja će biti razlika između inspekcije, koja je do sada nadgledala sigurnost, način upravljanja, funkcioniranja, tlačnih postrojenja u hidroelektranama i ove sada objedinjene državne inspekcije, koja ima isti taj zadatak. 10. siječnja, dogodila se teška havarija, požar u hidroelektrani Dubrovnik, zaista nažalost, poginula su 3 radnika i vidite prošlo je skoro 110 dana, kako ta hidroelektrana ne radi. Prvo nismo saznali, točan uzrok požara i havarije. Drugo, ne znamo tko je odgovoran za to, vidite. To je ona tipična hrvatska dosadašnja politička disciplina, pusti neka prolazi mjesec po mjesec i ljudi jednostavno neće, zaboraviti će to što se dogodilo. Zašto? Jer je vjerojatno tamo netko, sigurno je odgovoran, ali pripada ovoj stranci ili onoj stranci, e znaš ako njega pritisneš onda mi ćemo ti ovdje, nećemo dizati glas destabilizirati ćemo vladajuću većinu. E vidite to je ta teška bolest u kojoj se nalazi Hrvatska. Zato zahtijevam ispred stranke Promijenimo Hrvatsku, recite građanima, tko je odgovoran za havariju, hidroelektrane u Dubrovniku? Drugo, vi gospodo iz HEP-a, gubite svaki dan 2 milijuna kuna, zato što hidroelektrana ne funkcionira. Dosada znači gubitak je 220 milijuna kuna. Ako se nastavi, ako do kraja godine, hidroelektrana ne bude u funkciji, što je vrlo izvjesno, kraj godine, bi HEP mogao dočekati sa oko 720, 30 milijuna kuna manjim prihodom, zbog toga što hidroelektrana Dubrovnik ne proizvodi električnu energiju. Ponavljam, naši prijatelji iz EU, npr. Francuzi, nudili su besplatno, da pomognu jer imaju iskustva u tome, kako staviti hidroelektranu Dubrovnik u pogon. Nitko ni da bi znate, nema odgovora. Pa što radi Ministarstvo energetike i zaštite okoliša? DORH ima navodnu neku prijavu o odgovornosti tko je kriv za to ali tipični odgovor je da oni ništa neće reći dok ne završi slučaj i onda se to povlači mjesecima dok ne padne u zaborav. Dakle, mi se stalno vrtimo u krug o istoj stvari, zato vas pozivam dragi građani, presijecimo ovo već jednom, jednu nakaradu politiku, jednu političku scenu, maknimo sve one ljude iz politike, da li u HS, Vladi, ministarstvima, koji su došli samo iz svojih osobnih interesa, prepoznajte ljude koji se zaista zalažu svojim integritetom, znanjem, za jednu drugačiju RH. Samo je jedan način, on je vrlo jednostavan i to ću stalno ponavljati, izađimo svi na izbore, izađimo ljudi taj dan, pola sata, sat, zašto? Zato da jednostavno to je jedini način da ih prekinemo u tome, u tom smislu još samo da naglasim, zaključim, RH je energetski ugrožena i ovaj objedinjeni Državni inspektorat neće riješiti ništa, on, veća je mogućnost da će samo štititi strukture, stranku i ljude

to je točno i sad u normalnoj europskoj zemlji bilo kojoj se ne bi dozvolila politizacija ovakve institucije kao što je Državni inspektorat. Međutim, RH je po tom pitanju izuzetak, vladajući i ova Vlada ni ne skriva, ni ne ustručava se u tome. Dakle, kad je g. Mikulić imenovan za glavnog državnog inspektora, onda su ministra Horvata mediji pitali, smatrate li ministre da sada dolazi do politizacije jedne institucije koja bi trebala potpuno politički neovisna. Znate šta je on odgovorio? Pa da, pa u čemu je problem kaže državni, glavni državni inspektor ima, imat će od sada funkciju dužnosnika, prema tome, to i jest politizacija ovog tijela. Dakle, to su stvari koje nisu normalne i to je ono kako se ova Vlada ponaša, po sistemu kako je i premijer Plenković rekao u ovom Visokom domu, mogu što god hoću i tako oni rade, a štetu najviše plaćaju građani. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Lovrinovića. Uvaženi kolega Đujiću, točno je da je premijer rekao možemo i radit ćemo što hoćemo, a nas koji ovdje ukazujemo građanima na taj politički klijentelizam, on nas naziva politikantima, to ste vidjeli. Znači, došlo je do te razine bahatosti, zašto je ta bahatost? Zato što su očito podmireni svi, znate njih kao ljepilo drži na okupu upravo to, svi ti ljudi koji drugačije, znači koji se tako ponašaju, oni RH nisu shvatili kao domovinu, nego kao imovinu i samo ih to spaja znate i onog trenutka kada izgube vlast, HDZ će se raspasti doslovno, ono po svim šavovima, to ćemo jednostavno vidjeti. Ali samo da kažem još jednu stvar, vidite, HEP je smanjio mrežarinu, a izgubit će zbog toga godišnje 300 milijuna kuna, 220 milijuna će izgubiti HEP zbog toga što hidroelektrana Dubrovnik ne radi, nikoga nije briga za to jer žele oslabiti HEP i konačno ga privatizirati.

inspektor ne smije sudjelovati u maškarama, pa se maskirati, pa ići po trgovinama, po kafićima, u tom smislu objedinjavanje inspektorata na jedno mjesto, ne znači ništa. Ako ne postoji jasan plan na koje sve načine inspekcije vrše, kako svaki inspektor ima godišnji plan, na koji način to radi, ljude s tim treba upoznati, ljude ne treba plašiti, ljudi trebaju znati da su pod stalnom kontrolom, ali kontrolom za koju oni znaju, pa ako u naselju isto tako postoji znak da se kontrolira brzina, znate to, ako postoji objava da će inspektor ići u kontrolu, onda na to trebate obratiti pažnju jel ne mogu se stvari preko noći baš tako sakriti, makne, da se uvaži struka, makne politika, potrebno je da postoje jasni planovi inspekcija, jasni planovi onda da ova država postane uređena država. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani pa u tome je problem, pa ne može političar biti šef Državnog inspektora. Znate tko će se plašiti ove situacije sada? Svi oni koji nisu članovi HDZ-a i HNS-a. Pa to će bit dodatni pritisak, ljudi učlanjujte se u ove stranke i to je taj način vladanja u RH, svi ostali, znači, strepe, što vi kažete, hoće li iz ovog žbuna skočiti ova inspekcija, hoće li doć 10 inspekcija. Inspekcije su postale snažan instrument pritiska da se širi članstvo, da se zastrašuju ljudi, da ne smiju govoriti, itd. Kada Stranka promijenimo Hrvatsku koja je mlada i rastuća stranka i okuplja eksperte, kad budemo preuzeli dio odgovornosti u budućoj Vladi, prva mjera koju ćemo napraviti, ukinuti, nitko neće biti iz politike doći na mjesto glavnog državnog inspektora i mnogi, svi će na javni natječaj (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Saše Đujića, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, dakle, ono što ja želim reći je da ova Vlada na čelu sa HDZ-om nema nikakvu energetsku strategiju, niti ikakav plan što se tiče energetske neovisnosti RH i ne radi po tom pitanju ništa, a šta dokazuju te moje tvrdnje, to je da je od 1.4. ove godine poskupio plin za sve naše građane, da se to poskupljenje dešavalo u onom trenutku kada je završila sezona grijanja, pa da ljudi to ni ne primijete, nego će to primijetiti eventualno tek na jesen, da je od 1.4. ove godine poskupila struja za distributere struje, što će lančano dovesti do poskupljenja struje i za naše građane do kraja godine, svaki tjedan smo svjedoci toga da poskupljuje gorivo na našim pumpama, a ako znamo da u litri benzina 50% uzima država kroz razno razne namete, a ne poduzima po tom pitanju ništa, onda vidimo u kom pravcu to ide i šta ova Vlada radi po tom pitanju. I mi danas kada raspravljamo o ovim zakonima umjesto da raspravljamo o energetskoj neovisnosti RH, o ovim problemima kako građanima učiniti dostupnije energente u državi, kako da poskupi plin, kako da poskupi struja, kako da ne uvodimo nove namete, o čemu mi danas raspravljamo. Mi raspravljamo o ova vrlo važna dva zakona u kojima se mijenja jedan članak, uzrok tom mijenjanju je objedinjavanje državnog inspektorata odnosno bavimo se isključivo kadroviranjem unutar HDZ-a u podmirivanju funkcija gdje oni državu smatraju po sistemu Hrvatska=HDZ, HDZ=Plenković, odnosno država to sam ja. I za unutarnju trgovinu kupovanja mira u razračunima unutar HDZ-a oni u tu funkciju stavljaju državne institucije. Kada se donosio Zakon o državnom inspektoratu tzv. lex Mikulić, mi smo ovdje upozoravali da se taj zakon radi za jednog čovjeka kada su iz tog zakona izbačeni svi kriteriji koje bi budući glavni državni inspektor trebao zadržavati i kada se u opisu kako taj budući državni inspektor treba izgledati vidio obris lika gospodina Mikulića tada su nam vladajući govorili da politiziramo, da pričamo gluposti, ali nakon 2, 3 tjedna, mjeseca se točno vidjelo da ono na šta smo upozoravali da je to ostalo istina. I u biti jedino s čime se ova Vlada bavi je kadroviranje, je preuzimanjem institucija koje bi trebale biti neovisne u ovoj zemlji, stavljanjem pod šaku i pod šapu partije ali i to rade traljavo. Dakle objedinjavanje državnog inspektorata u RH je trebalo profunkcionirati sa 1.4. ove godine, to govori Zakon o Državnom inspektoratu. Danas je 2.5. mi tek usklađujemo ostale zakone sa tim zakonom što znači da to ne funkcionira i to nije spremno i to je pokazatelj kako se ova Vlada odnosi prema svemu i u biti da je jedina intencija tog zakona o tog objedinjavanja bilo da gospodin Mikulić što prije sjedne na tu funkciju i da što prije HDZ preuzme kontrolu nad Državnim inspektoratom. Jer da nije to bilo tako onda bi se cijeli taj proces provodio i izvodio onako kako treba. Onda bi mi ovaj zakon usvojili, odnosno ove zakone bi uskladili sa Zakonom o inspektoratu prije stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu. Dakle mi imamo od 1.4. jedinstveni državni inspektorat a tek danas usklađujemo recimo ova dva zakona sa time da bi oni mogli funkcionirati. Šta se dogodilo od 1.4.? Ništa. Gospodin Mikulić je postao glavni državni inspektor, ima svu moć u državi, nisu imenovani regionalni voditelji državnih jedinica unutar državnog inspektorata, nemaju resurse, nemaju urede, nemaju sjedište, jedino što imaju je pečat. Dakle preuzeli su pečat i s time su preuzeli funkciju. I to je to, to je ono što ste vi sad napravili. Dakle danas donosimo dva zakona, sutra ćemo donositi druga dva pa onda dok krenu ta imenovanja. Do kraja godine će možda, možda profunkcionirati jedinstveni državni inspektorat ali gospodin Mikulić na svojoj funkciji je od 1.4. dakle on uživa blagodati svoje funkcije. U ni jednoj normalnoj europskoj zemlji ovakva institucija koja treba biti potpuno neovisna od politike i lišena bilo kakvog političkog utjecaja ne bi bila politizirana kao što je to slučaj u Hrvatskoj. I to vladajući ni ne skrivaju. Dakle ja još jednom ponavljam, kada je ministra Horvata mediji pitali da li je imenovanje gospodina Mikulića na čelo Državnog inspektorata svojevrsna politizacija ovog tijela on je rekao da, u čemu je problem? Gospodin glavni državni inspektor postaje dužnosnik i samim time je ovo politizirana funkcija. E sada ja vas pitam kada neki inspektor treba provjeriti poslovanje nekog poduzetnika u Hrvatskoj koji je npr. možda nekoj ministrici dao Mercedes da li će on provjeravati to kako treba ili će ga kolega od ministrice, dužnosnik u Hrvatskoj državi usmjeriti da ne provjerava onako kako bi trebao provjeravati? E to su stvari zbog kojih HDZ želi, je želio preuzeti kontrolu nad Državnim inspektoratom i to je ono što vidimo. Mi vidimo niz funkcija u zemlji na koje se dužnosnici biraju javnim natječajem, šefovi se biraju javnim natječajem a onda su sve to redom dužnosnici HDZ-a. Imamo, nikad nije bila ovakva politizacija, uvijek je HDZ gurao svoje članove ovako ili onako ali ovako otvoreno to se nikad nije radilo. Nikad. Da je glavni državni inspektor i dalje predsjednik HDZ-a, grada Zagreba, da je direktor HTZ-a HDZ-ov gradski vijećnik u gradu Rijeci, da je direktor HZZO, predsjednik HDZ-a Rijeke pa to nikada nije bilo ovako. Znači HDZ grabi i stavlja šapu na sve institucije u državi koje bi trebale biti neovisne. Evo čovjek odavde je otišao, postao je izvršni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, dakle to se više uopće ne skriva, dapače u HDZ-u se takmiče tko će zgrabiti bolju funkciju, to je sad natječaj, to je tamo sad sport. To su karakteristike zemalja poput Zimbabvea, poput Bangladeša, nekih takvih demokratskih zemalja ali nažalost Hrvatska spada u to društvo. Meni je žao što HDZ ne vodi Hrvatsku kraj nekim standardima kakve imaju zemlje zapadne Europe koje su nam navodno uzor, evo sada dolazi gospođa Merkel u Hrvatsku zašto mi ne funkcioniramo po sistemu Njemačke. E ne, mi moramo ovdje, dobro je rekao kolega Lovrinović da Hrvatsku HDZ smatra ne kao domovinu nego kao imovinu, to mi se jako sviđa ta krilatica jer to je to, tko će zgrabiti više, tko će dobiti bolju poziciju tko će imati bolju funkciju. Dakle to su stvari koje nisu normalne, to su stvari koje nisu dobre i to je ono na što ćemo mi iz SDP-a I mi se ovdje bavimo kadrovskim pitanjima, razračunima unutar HDZ-a, da se umiri ova struja ili ona struja umjesto da gledamo kako će građani imati jeftiniji plin, kako će imati jeftiniju struju, kako će imati jeftiniji benzin, kako će bolje živjeti, kako će se podizati standard građana. Ali ne, to HDZ i ovu Vladu ne zanima, njih zanimaju pozicije, njih zanimaju A koliko je tamo trulo, pokazuje i to kako izgleda HDZ-ova lista za ove euro izbore na kojoj su totalni anonimci na kojoj i Plenković se pokazuje da i u HDZ-u može raditi što god hoće. E to nije dobro za zemlju i to nije dobro za Hrvatsku. I zbog toga ćemo se mi u SDP-u i dalje boriti protiv toga i još uvijek ima nade. A ovi euro izbori kad sa svojim rezultatom će pokazat ipak ja mislim da opozicija drži veću podršku među građanima nego cijeli HDZ sa ovom no name listom, tako da mi ćemo nastavit govorit o ovim problemima i o ovima stvarima i to je tema danas, ja bi bio sretniji da razgovaramo o energetskoj strategiji Hrvatske, o energetskoj neovisnosti ali ne, mi razgovaramo u ova dva objedinjena zakona isključivo o funkcijama, isključivo o pozicijama i namirenju plijena unutar HDZ-a. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Na vaše izlaganje imamo tri replike, prvi je kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala vam lijepa. Kolega Đujiću, pravo pitanje je ono koje ste vi maloprije postavili a to je da se koristi javni novac pa i nedavno poskupljenje struje u RH na način da se troši netransparentno i u korist jedne stranke, u ovom slučaju HDZ-a koja je na vlasti. Recite mi molim vas, što mislite o tome da ministar Pavić javni novac iz državnog proračuna troši, propisa, daje za reklame na televiziji i radiju da plaši ljude da ne potpišu za referendum za mirovinsku reformu? To je ono što radi HDZ, troši javni novac kako bi uplašio ljude, znači njihovim novcem njih plaši. Ja ih odavde još jednom pozivam, to nije samo sa mirovinsku reformu, to je protiv ove nesposobne Vlade i to treba konačno reći i ljudi to trebaju pokazati, hvala vam lijepo. Pa upravo tako kolega Maras, nije tu samo ministar Pavić koji koristi novce poreznih obveznika da bi ih plašio i da bi ih obmanjivao njihovim novcem, tu je cijeli niz HDZ-ovih dužnosnika koji nam objašnjavaju kako je mirovinska reforma super, kako je odlično da radimo do 67 g., kako je odlično da je mirovina 2500 kn, kako se jako dobro živi u Hrvatskoj sa tom malom mirovinom, kako su u redu takve plaće, evo to su kolege kolege Ressler, kolega Sokol, gđa. Šujica koja sada obilazi slučajno gradilište, evo slučajno se nađe u Istri, sretne se s premijerom, baš je prolazila tuda pa je slučajno vidjela nekakav projekt i onda kaže evo slučajno sam danas ovdje, nije slučajno išla ne znam sa državnim resursima tamo i onda nam objašnjava ljudi ovdje super žive, ovo je odlično, pa normalno, to tako izgleda njihovim kanućalom ajmo to tako reći, oni ne vide kako građani žive ali je još ta bahatost i bezobrazluk kojim uvjeravaju građane da ne vide dobro. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Đujić, vi ste jako dobro sada naglasili da raspravljamo zapravo o nizu zakona već dosada, a evo sada i nakon 1. travnja zapravo o zakonima koji se tiču Državnog inspektorata. Ono što je ovdje važno, što ste istakli, rekli ćemo tek vidjeti hoće li ovaj ovako objedinjeni inspektorat zapravo svoju ulogu ispuniti, to ćemo tek vidjeti ali ono što je činjenica da zapravo, mediji i neki novinari već sada jako dobro rade svoj posao a što radi zapravo trenutno naša policija, naša policija recimo utvrđuje identitet jako poznatih novinara kao što je slučaj Đurđice Klancir a pitanje je hoće li ovaj inspektorat rješavati ono na što novinari kalibra Đurđe Klancir upozoravaju, evo danas čitam konkretno u slučaju ministarstva recimo što se tiče poljoprivrede … …/Upadica Hajdaš Dončić: Hvala vam./… kada je punac ministra Tolušića zapravo duboko upleten molim vrijeme da poštujemo svi, hvala. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa upravo tako gđo. Alfirev, bit će još gore, gore že bit nego do sad. Dakle mi smo imali prije 2 tj. ovdje raspravu o Zakonu o policiji novom po kojem će se partijski imenovat šefovi policije, dakle po tim izmjenama ako to tako prođe, HDZ će imenovati podobne za šefove policijskih uprava i policijskih postaja i bit će nesmjenjivi a sad vas ja pitam, šta će raditi ti načelnici, kako će provoditi politiku? Neće nažalost slučaju gđe. Klancir biti jedini slučaj koji se dogodio, to će postat pravilo. Dakle HDZ-ovi župani, dužnosnici pit će kavu sa načelnicima policijskih uprava i tamo će dogovarat čiji će se identitet trebati utvrđivat ili se neće utvrđivat i to su stvari opet koje upućuju da HDZ preuzima sve institucije ove zemlje odnosno pokušava ih preuzeti i staviti u funkciju svoje partije i to je ono čemu se mi moramo oduprijeti, to je ono o če2mu moramo svaki dan govorit u ovom Visokom domu. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća replika kolega Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Đujić, kad bi stvarno analizirali mnoge izbore od 90-ih na ovamo, onda bi s obzirom na financiranje, veliki dio njih se financirao izdašno i javnim novcem, onda bi većinu njih proglasili nevažećim, neregularnim jer su dovodili u povlaštenu poziciju one koji su imali javne resurse bilo kroz ministarstva, bilo kroz lokalne vlasti. Mi u republici imamo jedan problem što poštujemo zakone samo onda kad nam odgovara pa evo vidite, vi ne znam jel znate za odluku da je HERA donijela odluku da i dalje HEP, da je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina gdje kupuje plin po skupljoj cijeni, prodaje ga po jeftinijoj, to ruši sva tržišna načela ali to mora biti tako da bi se održao određeni socijalni mir, da bi se određene stvari sad trenutno stavljale pod tepih, a kad će kulminirati, ne znamo, hvala. Hvala. Odgovor, izvolite kolega Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Kažete kolega Žagar da su mnoge kampanje financirane javnim novcem, pa ne mnoge, evo ja znam, kampanja 2007. g. je financirana pokradenim novcem hrvatskih građana kroz Fimi mediju. To je kampanje zbog koje se danas sudi HDZ-u pred hrvatskim sudovima kao jedinoj stranci osuđenoj za korupciju političku. I ne samo to nego svim tim novcem koji je pokraden iz hrvatskih javnih poduzeća i od hrvatskih građana je HDZ 2007. pobijedio na izborima i nakon toga 4 g. provodio pogubnu politiku za hrvatske građane, na ukradenom novcu. Dakle, nitko nije postavljao do sada to pitanje, gledamo hrvatsko pravosuđe koje je nikakvo, koje već 10 g. sudi u tom predmetu, di nemamo presuda, zbog proceduralnih grešaka se ponavljaju suđenja ali ono što gledamo, gledamo svaki dana svjedočenja kako su se novci iz hrvatskih poduzeća iznosili i kako su se određenim HDZ-ovim dužnosnicima davali, mnogima koji danas sjede ovdje među nama, a danas …/Govornik se ne razumije./… s tom pričom nemaju nikakve veze. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, sljedeći je kolega Hrvoje Zekanović, izvolite, kolega Zekanović. Poštovani državni tajniče Milatić, maloprije ste mi rekli da ne govorim o temi, međutim, tema je i električna energija, tema su ugljikovodici, tema je inspekcija. Tako govoreći o bilo kojoj od tih tema, mislim da smo svi u temi. Ali moram vas upozoriti da ste maloprije bili neiskreni, da ne kažem da ste rekli neistinu. Kada sam upozorio, da se samo u lipu plaća lokalnim samoupravama, za eksploataciju, odnosno, proizvodnju električne energije, kod vjetroelektrana, koje zarade, ponoviti ću, milijardu i pol kuna godišnje, a daju lokalne samoupravama samo 15 milijuna kuna godišnje. Vi ste rekli pa plaćaju i drugi, plaćaju i hidroelektrane i termoelektrane, ali niste rekli da ovi imaju povlaštenu cijenu od lipe, a da ovi imaju puno veću cijenu, koja nije povlaštena. I kada sam vam rekao da su to stranci, ja nemam ništa protiv stranih investicija, ali hrvatski građani moraju znati, da te tvrtke koje ste vi nazvali hrvatske tvrtke, nisu u hrvatskom vlasništvu. On je prema hrvatskom zakonu, osnovan d.d., d.o.o. j.d.o. što god ali vlasnik je Nijemac, Francuz, Slovenac ili tko god već je i to vi znate jako dobro. Kao što i vi možete otvoriti tvrtku u Austriji, danas i Austrijanac može otvoriti tvrtku u Hrvatskoj i sve te vjetroelektrane ili velika većina, da ipak ne kažem krivo, nisu nažalost, u hrvatskom vlasništvu i to nije dobro i to je loše. Jer golemi profit, golemi profit i po povlaštenim tarifama i proizvodnja i eksplantacija, ponoviti ću na hrvatskoj zemlji, od hrvatskog zraka i prodaja hrvatskim građanima, ne ostaju u Hrvatskoj taj profit, nego ide izvan Hrvatske i to je loše, to je loše. I onda ću ja kao suvremenost, uvijek reći da je interes Hrvatske države, da sutra, u konačnici i državna firma HEP, koju upravo vi kontrolirate sa vašom strankom HNS, jer vi ste član HNS-a, tu ste delegirani od strane HNS-a, bez obzira što je HNS kontrolor HEP-a, ja bi volio da je HEP kao hrvatska tvrtka ipak investitor i takvih postrojenja, a ne da olako dajemo strancima naše važne resurse i omogućavamo im da zarađuju ovdje, ja ću reći nekontrolirano i ispuštamo polako, sigurno, korak po korak, jedan važni segment hrvatske suvremenosti svojih ruku. Ovdje isto moram primijetiti kad govorimo o ugljikovodicima, prije par godina, tamo '15., '16., '14. se govorilo o eksploatacija ugljikovodika u Jadranu. Pa onda je tu bio Milanović glavni zagovornik toga, a pomagao mu je tko? Pa vaš predsjednik stranke. Tada je bio, ako se ne varam, ministar gospodarstva gospodin Vrdoljak, a ono što je smješno u to vrijeme ga je, evo, naš gospodin, kolega Bačić, bio napadao, govorio je protiv toga. Pa me zanima, sada malo stav, kako su se usuglasili gospodin Vrdoljak i HDZ, kolega Bačić, oko te eksploatacija ugljikovodika na Jadranu, s obzirom da su nedavno, prije samo 3 g. bili itekako veliki opomenuti. Jedan je bio zagovornik istraživanja eksploatacije, drugi je bio protivnik. I da im se malo objasni, ako, kako je zapravo, ona stav HDZ-a po pitanju ne proglašavanja gospodarskog pojasa, odnosno, zaštićenog ekonomskog pojasa, kako to se sad može sagledati u kontekstu eksploatacije ugljikovodika. Jesmo li mi za eksplantaciju, ili je to sada stav Vlade RH, pošto je Vrdoljak zagovornik toga ili je protiv, ako je to stav HDZ-a ili i kako to ukomponirati u odnosu na stav Vlade RH, da se ne proglasi gospodarski pojas? Malo je sve to skupa šizofreno, ali evo, malo se dogovorite, ja bi volio znati što se radi. A što se tiče inspekcije, prvo smo spojili agencije, kažemo, uštediti ćemo, nitko nije kazao, da niti jedno radno mjesto nije izgubljeno, da broj zaposlenika u agencijama je isti, na istim plaćama ili većim, pa smo onda, ovdje raspravljali o Zakonu da nemamo više pomoćnika, odnosno, da nisu više državni dužnosnici, odnosno da upadaju u kategoriju državnih službenika. Govorili smo da ćemo imati uštedu, uštede nema, jer su na istim plaćama, jednaki ih je broj, s tim da ih više sutra, ako se promijeni vlast, nitko neće moći smijeniti, jer su postali službenici. I sada govorimo i o spajanju inspekcija, i kasnimo naravno kao i sa svim i sad donošenjem ovakvih zakona, a nitko ne govori da ni ovdje nema racionalizacije, da jednostavno imamo još jedno krovno tijelo, još jednu funkciju, još jednog ravnatelja, sa svojim tajnicima, koji će koordinirati sve ono što već postoji. Tako da danas, zapravo, bez obzira što se to jako lijepo u javnosti pokazuje i što mnogi, nažalost nasjedaju na to, umjesto uštede, imamo dodati trošak. Ili imamo ljude koji će biti trajno uhljebljeni, bez obzira kako rade, na golemim plaćama, ili ćemo imati situaciju, možete malo upozoriti, gospodina Marasa, znam da me kolega stranački ali …/Upadica Hajdaš Dončić: Molim vas, molim vas, u pravu, ste molim vas samo malo tiše. Hvala./… čujem vas ne čujem sebe. Dakle, ovdje također moram napomenuti, da je fantastično zapravo kako se mnoge stvari plaćaju državnim novcem, reći ću 2 primjera marketinga, puno se to reklamira, što se tiče i HEP-a iako je na tržištu, pa onda i vaša ministrica Divjak iz Ministarstva obrazovanja, plati milijune kune da se promovira, vi ste ju nazvali kurikularna reforma, inače reforma je kurikula. I onda na koncu imamo još od nedavno i milijune kuna uložene u reklamu jednog zakona, Zakona o mirovinskog sustavu, da bi se omogućio referendum koji trenutno postoji. Pa me zanima zašto nismo i ovaj Zakon o inspekciji što se tiče ugljikovodika, eksplantaciju ugljikovodika i što se tiče električne energije reklamirali na televiziji. Zašto ne bi HRT svaki dan puštao reklamu o bilo kojem zakonu i zanima me po kojim se zapravo kriteriju odlučuje kad će Vlada RH uložiti par, 5, 6, 10 milijuna kuna u nekakav TV spot, nekakvu reklamu, pa to reklamirati na televiziji. Ili je to samo onda kada se treba neki referendum spriječiti, onemogućiti ili to jednostavno kada HRT-u nedostaje novca ili kad ministarstvo ima višak novca? Evo to me zanima, pa bi volio možda, bi li, mogla bi se fina reklama snimiti i o ovome zakonu, npr. inspekcija da izmjeni Zakona o inspekciji, o eksploataciji ugljikovodika, to bi baš bila fina reklama, mislim da bi bila popularna i da bi HRT i ostale televizije mogle to dobro naplatiti, a uostalom, državna televizija, zašto je ne bi pomogli? Dakle, ponovit ću. Imamo nažalost našu državu koja je sve manje i manje suverena država upravo zbog prodaje strateških grana industrije, u ovom slučaju energetike i to po povlaštenim cijenama, što nije dobro, a ono što je bitno naglasiti, sve to danas kontrolira i HEP i eksploataciju ugljikovodika, Hrvatska narodna stranka, HNS s g. Vrdoljakom i s vama kao s državnim tajnikom koji mu pomažete jer ste delegirani od njegove stranke. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku. To je kolega Ivan Kirin. Izvolite kolega Kirin. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče. Uvaženi kolega Zekanović, u vašem izlaganju sam osjetio veliku brigu za hrvatske građane. Spominjali ste obnovljive izbore energije, ugljikohidrate, istraživanja na Jadranu i stalno se provlačilo u vašem izlaganju cijena koliko to građane košta. Molim vas, na ali nisam primijetio da ste konkretan u tome. Recimo, registracija automobila na derivate i registracija automobila na plin, zašto se plaća dodatni namet? Zašto niste postavili to pitanje? Zašto se konkretno za to ne borite jer to građane više košta nego struja? Hrvoje (HRAST)** Poštovani kolega Kirin, evo, drago mi je da ste vi kao dio vladajuće koalicije vidjeli da i postoji nepravda u hrvatskom društvu. Evo ga, zapravo kolega Kirin kao dio vladajuće koalicije vas pita, zašto svi oni koji se voze na plin imaju lošije uvjete, a plin je, koliko ja znam, ekološkiji energent. Dakle, evo pitanje ste postavili, pa ja bih vas čak savjetovao da uvjetujete svojom rukom Vladi Andreja Plenkovića neka plin konačno postane ravnopravan u odnosu na ostale ugljikovodike koji se koriste na naftu, na benzin i ostale derivate. Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Ja na početku moram ovdje u ime svih građana RH ili velike većine građana RH protestirati protiv ovog jednog parlamentarnog, ja ne znam uopće kako bi to rekao, situacije, ludila, gdje mi zbog jednog čovjeka jedne stranke raspravljamo već mjesecima, zakon za zakonom dolazi da bi se HDZ-u podišlo, odnosno da bi se uhljebilo jednog čovjeka u Državni inspektorat i umjesto da pričamo o tome da je struja poskupila prije mjesec dana, umjesto da pričamo o tome da će benzin poskupiti vrlo brzo i poskupljuje iz dana u dan. Pazite, u Hrvatskoj će litra benzina biti vrlo brzo preko 11 kuna. O tome HDZ ne priča. O tome HDZ ne vodi računa i ministarstvo i državni tajnik je ovdje, ne govore da ljudi jednostavno imaju problema sa plaćanjem najosnovnijih svojih potreba. 11 kn za cijenu litre benzina. Ne, to nije važno, ali je važno da g. Mikulić iz HDZ-a sjedne u svoju fotelju i dobije sve moguće inspekcije pod sebe. I onda bi čovjek pomislio, pa on će krenuti od ranog jutra raditi i pokušati olakšati svojim radom onima koji su na tržištu, ali ne, on kreće od ranog jutra u kampanju za EU izbore. Znači mi ga plaćamo, a čovjek je u 9 sati u Sesvetama zajedno sa svojom listom. Zamislite taj paradoks. I to je HDZ-u normalno. Derati ljude do gole kože, struja skuplja, benzin skuplji, uvjeti u Hrvatskoj sve lošiji i lošiji, to ih ne zanima, a s druge strane, namjestiti posao g. Mikuliću i HDZ-u, apsolutno za to su prvi. I ja ovdje postavljam pitanje gospodi iz ministarstva koje se bavi energetikom, kada će se provesti mjere da se smanji cijena ugljiko znači benzina, dizela i ostalih energenata koji naši građani široko koriste. Kada ćete to napraviti? Kada? Cijene divljaju, očekujemo da će vrlo brzo preko 11 kuna, kada ćemo vidjeti te mjere? Ili je HDZ-u sasvim dovoljno da puni se proračun iz PDV-a, da se puni proračun iz trošarina i u biti HDZ priželjkuje da cijene budu što više i više. Sa druge strane, ovo što viđamo svaki dan ne odnosi se samo na uhljebljivanje u Državni inspektorat zbog čega se mijenjaju i ova dva zakona. Viđamo sada jednu nevjerojatnu stvar, a to je da HDZ ne preže u sred kampanje za EU izbore, troši javni novac da bi plašio građane sa imaginarnim 40, 45 milijardi kuna nekog troška za kojeg uopće nitko ne zna kako su uopće došli do tog izračuna i na kraju krajeva, odakle im ta cifra. To su ispalili u jasnost i svaki dan slušamo na radiju, na televiziji našim novcem, novcem hrvatskih građana, oni brane mogućnost da se održi referendum u RH, jer znaju da je taj referendum u biti referendum protiv HDZ-a i Mikulića, tko potpiše tamo, taj je protiv HDZ-a i Mikulića. Ti ljudi su motivirani da se ova vlast promijeni, da ova vlada ovako loše ne radi dalje, da se njihove mirovine, struja, benzin, da se o njima priča, da o njima vodimo računa, a ne o tome da li će se Mikulić i HDZ zaposliti i da li će oni imati 500 inspektora ili 1500 inspektora. To je problem što u Hrvatskoj, prioritete koje ima ova vlada, jednostavno nitko drugi ne doživljava osim njih, njihove interesne skupine, koji oko njih i ljude treba motivirati da se jednostavno tome odupremo. Ukoliko ne želimo skuplji benzin, ukoliko ne želimo skuplju struju, ukoliko želimo da ljudi imaju bolji standard, ne Mikulić i HDZ-ovci nego ljudi građani RH, onda moramo i snažno dati podršku i referendumu za 67, onda moramo i snažno pokazati ljudima i izaći na ove izbore koji će biti za mjesec ili nešto manje od mjesec dana jer tu će se pokazati, da li želimo imati cijenu benzina preko 11 kn, da li želimo plaćati skuplju struju, da li želimo da HDZ nastavi uhljebljivati kaso što je uhljebljivao do sada. I da li želimo tu politiku zatočnica, kakvo prakticira Andrej Plenković i njegova ekipa. I s te strane, naravno da se sve vodi u HDZ-u oko toga. Kako će na koji način, zbrinuti što više svojih ljudi. Kako će gospodin, glavni inspektor imati što veći svoj status. Pa vidite kako je čovjek nastupio, upao je u zgradu u koju se ulupilo milijune i milijune kuna, da bi se uredili kako bi on mogao imati svoje velebne dvore tamo i kako bi otvorio mjesto za gospodina Prgometa u Gradu Zagrebu, da bi čovjek mogao postati predsjednik skupštine. I zbog čega, evo, tu ljudi dolaze, sjede, ovo je već 20 put, 20 put. Pa mogli smo nazvati zakon lex Mikulić specijalis i raspraviti jednom, a ne 20 puta mi pričamo o Mikuliću, umjesto o struji, o benzinu, o energiji, o tome što će biti sa LNG i zbog čega HDZ inzistira na plutajućem LNG na Krku gdje dovodimo u pitanje ekologiju i sve ono što ide uz to, kakvi su tu interesi iza toga, da to HDZ gura, bez obzira što građani RH, to ne žele? Zbog čega nemamo oko ugljikovodika pravedniju raspodjelu, da više trošarina ostaje u RH, onda, da se tu na eksploataciju povise trošarine, onima koji su preuzeli INA-u, Mađarima, zbog čega to ne napravimo, kako bi naše lokalne jedinice, imale mogućnost imati više novca za svoje potrebe, Podravina, Bjelovarsko bilogorska županija, i sve te općine gdje se eksploatira, jako puno naše sirovine, zbog čega o tome ne pričamo ovdje? Zbog čega ne pričamo o električnoj energiji i o tome da je poskupila prije nekoliko tjedana i kako će uopće hrvatski građani izdržati taj val inflacije koji nam se sprema. Vjerujte mi, ove cijene, ove cijene ugljikovodika, odnosno, ove cijene, benzina, dizela, koje skaču iz dana u dan, će se reflektirati i na poljoprivrednike i na male i srednje poduzetnike, obrtnike, sve koji imaju male svoje neke poslove, koji će onda morati dići cijenu. A s druge strane pogubno će se reflektirati i na građane RH, jer će trošiti 10 ili 15 posto više svoga budžeta na primjerice prijevoz nego što su to radili do sada. Možda se nekome to ne čini, sigurno se kolegama iz HDZ to ne čini puno, ako kaže, da su trošili 500, 600, 700 kn pa nek potroše još 100 kn. To nije problem naravno kolegama iz HDZ-a ali to je kolegice i kolege deranje kože našim sugrađanima i zato se moramo tome suprotstaviti i zato moramo reći da je dosta deranja kože ljudi u RH, da je dosta više troškova i inflacije kod ljudi u RH i da jednostavno moramo gledati kako da njima pomognemo. Moramo konačno reći, ne može, ne može HDZ-u, da ima samo svoje prioritete i da ne gleda uopće šire od toga. Ne gleda niti da li su ljudi u stanju podnijeti te troškove. Ne gleda ni demografski da ljudi ostaju u Hrvatskoj, ne povisuju se plaće. Jučer je bio međunarodni praznik rada, koji još jednom čestitam svima koji su ga proslavili, ali HDZ ne gleda kako da plaće podigne u RH, zato zato je fokus u biti nas, u SDP-u taj i nas koji se borimo za građane RH je taj da se plaće povise, da se troškovi i ovo sve što sam maloprije govorio zaustave i da na neki način ne raspravljamo o HDZ-u i njegovom uhljebljivanju, nego kako će naši građani sutra živjeti bolje. I zato pozivam još jednom ljude, izađite, potpišite za referendum, zaustavite devastiranje RH, u režiji HDZ-a. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Na vaše izlaganje imamo 4 replika, kolega Zekanović, kolega Đujić, kolega Grčić, kolega Vlaović. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Dakle bitno je istaknuti ovdje govorimo o električnoj energiji, i bitno je istaknuti da električna energija nikada nije bila skuplja. Kada govorimo o ugljikovodicima, odnosno, o nafti i o benzinu da nisu bili nikad skuplji, da je cijena danas 10 kn, čak je i u par perioda prešla 10 kn i ja ću samo napomenuti jednu stvar koju smo zaboravili prije 20 g. cijena i dizelskih goriva i benzina bila je oko 3,5 kn, a tada je plaća prosvjetnog djelatnika početnika bila oko 4000 kn. Danas je plaća 5000 kn prosvjetnih djelatnika a cijena benzina je 10 kn. Odnosno plaća je rasla, za koliko, 20%, a cijena je rasla goriva, za koliko, teško mi je izračunati, 300%, i to je ono što nitko ne govori i to je ono o čemu se mora govoriti. **Hajdaš Dončić, Pa mislim da je činjenica da to svi vide kad dođu danas na pumpne stanice, da je cijena benzina porasla dramatično i da svi govore da će ić preko 11 kn zbog tih kretanja na tržištu i svega onoga što se dešava globalno, Venezuela, Amerika, arapske zemlje. Znači jedino je pitanje zbog čega Vlada ne reagira, zbog čega ministar financija Marić šuti, ubire trošarine, dere građane RH do gole kože, do gole kože, evo reći ću to još jednom, dere ih do gole kože a zbog čega HDZ ne kaže odnosno zbog čega mi ne kažemo ovdje svi skupa ne može. Zbog čega šutimo? Zašto evo gospoda iz HDZ-a nitko neće progovorit jednu riječ danas o tome koliko je benzin poskupio u RH? Pa moramo konačno reagirati, evo tražimo od predstavnika ministarstva da mi kaže kada će Vlada interventno reagirati, cijena benzina je svaki dan sve viša i viša. Hvala. Kolega Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolega Maras, vi ste spomenuli kako HDZ i ova Vlada troše naše resurse i naš novac da bi reklamirali svoje propale odluke prema hrvatskim građanima i spominjali ste to u duhu ove mirovinske reforme. Ne samo da troše to nego mene zabrinjavaju izjave ministra Pavića koji spominje da ako ovaj referendum ako ne prođe, da će država uštedi 40 milijardi kuna na našim umirovljenicima, to su zabrinjavajuće poruke, kako ministar Pavić i ova Vlada gleda na naše umirovljenike, kao trošak i kako se hvale s time da će uštedit 40 milijardi, i ne samo to, hvale se da ih je za to pohvalila Europska komisija, ono se s time hvale. Dakle, što nama treba? Nama trebaju zastupnici koji će Europskoj komisiji reć ne može nauštrb hrvatskih građana, koji će Tajaniju reći ne može a ne koji će opravdavati postupke Tajanija koji će prihvaćat sve što dolazi iz Bruxellesa i koji će se s time još i hvaliti kako provode njihove naputke. **Hajdaš Dončić, Siniša Sramotno je kako se troši javni resurs da bi se išlo direktno kontra građana RH. Sramotno je kako se troši javni novac da bi se plašilo građane RH. Pozivam vas još jednom sve koji ste sada kod kuće, izađite i potpišite referendumsku inicijativu sindikata jer to je šira, šira priča. Ta nepravda u hrvatskom društvu konačno mora stati. Ministar Pavić bahato troši milijune kuna na reklame iz javnog novca kako bi preplašio građane RH. To je vrhunac To je vrhunac onoga šta Vlada ne bi trebala raditi i umjesto da danas da odgovore na ta pitanja koliko je potrošio, baš me zanima šta će na press konferenciji u 1 sat oko toga reći. To je ono što me zanima. Izađite i potpišite. Mislim da je vrijeme da se HDZ-u kaže dosta. Hvala. Kolega Grčić, izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Maras, moram spomenuti jednu stvar koja je možda javnosti promakla. U zadnjem izvješću agencije Moody's na koju se Vlada jako poziva, stoji upravo potvrda ovoga da se u narednom razdoblju žele uštedjeti ogroman novac kada je riječ o plaćanju mirovina, isplatama mirovina. Dakle tamo doslovno stoji i pohvaljuje se Vlada jer ide u smjeru da se u idućih 30-ak godina smanji udjel ukupnih sredstava za mirovine u BDP-u čak za 3,5%-tna poena. To bi znači da sadašnjih 10% koliko se otprilike izdvaja za mirovine bi trebalo pasti na 6,5% udjela u BDP-u. Ja zaista ne znam koja je to računica a koja u isto vrijeme može osigurati pristojan život i pristojne mirovine a one to sada nisu. **Hajdaš Dončić, Jasno je svima u RH i onima koji nas sad gledaju a najvećim djelom su to umirovljenici ili nezaposleni koji su sad doma, kada čuju g. g. Sokola iz HDZ-a koji je vrlo vjerojatno budući europarlamentarac bez obzira koliko glasova dobio, da kaže da su u Hrvatskoj mirovine izvrsne. To je čovjek rekao mrtav-hladan na aktualnom satu. Kaže on, mirovine su izvrsne. Pozivam sve one koji misle da su mirovine izvrsne u RH, neka poklone glas g. Sokolu. Evo ja ga reklamiram, ja tražim da ljudi glasaju za Sokola, svi oni koji misle da u Hrvatskoj mirovine izvrsne. Zbog toga vam govorim koji je to cinizam HDZ-a, ljudi izađite i oduprite se tome, recite ne može, recite HDZ-u ne može. I posljednja replika na vaše izlaganje kolega Vlaović, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, vi ste u svojoj raspravi lijepo rekli da osnivanjem Državnog inspektorata nije prava reforma a evo imali smo i primjer da je odlukom Vlade ukinuto 20 agencija ili državnih tijela a nikakva ušteda nije napravljena nego su te iste ljude uglavnom preuzela i poslove ljudi ministarstva i samo je bio trošak promjene pečata, natpisne ploče i ostalo. Nadamo se da to neće biti i sa Državnim inspektoratom i sa ova dva predmetna zakona, da će konačno prestati tčačiti male obrtnike i poduzetnike, OPG-e a da a da će velike kompanije poslovati u skladu sa zakonom. Da je tome tako, kad je riječ o eksploataciji ugljikovodika, da se ne vodi briga o razvoja sela i općina, to je zato što Vlada nije htjela promijeniti odluku o naknadi za eksploataciju ugljikovodika sa 10 na 12% a isti taj MOL plaća u Mađarskoj između 15 i 28%, ovisno o regiji gdje se eksploatira i tražili smo da to ide općinama da bi mogli investirati u kvalitetu života na selu ali to ovu Vladu ne zanima. **Hajdaš Dončić, (SDP)** Ja to apsolutno podržavam, znači inicijativu koju ste vi dali, potpisao sam je i sam, bio sam jučer baš u Podravini, evo obećao sam da ću spomenuti to, u Novigradu Podravskom, jedna knjiga lijepa o poznatim ljudima iz tog kraja među kojima je Ivan Vitez Trnski, ljudi nemaju dovoljno sredstava za poticanje razvoja svoje općine, svog kraja, za čuvanje svoje kulture, to je nevjerojatno s koliko entuzijazma pristupaju pojedinci i njima se treba zahvaliti, evo gđi. Katarini Franjo koja se tamo trudi i pokušava održati nešto što Hrvatska ima, ali što ne možemo dovoljno poticati zato jer nažalost, te trošarine i to bogatstvo koje se crpi iz Hrvatske, ne vraćamo

Podržavam Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije i Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji se zakoni mijenjaju kako bi mogao posao obavljati Državni inspektorat. Inače podržavam osnivanje Državnog inspektorata, zbog toga da se na jednom mjestu objedine njih 17 inspekcija koje su do sada bile razasute u okviru 8 različitih različitih ministarstava, kako bi sam rad inspekcije bio učinkovit, objedinjen i kako ne bi poduzetnici koji su u vrijeme vlade SDP-a tvrdili da inspekcija radi na principu svaki tjedan inspektor jedan. Dakle, ovdje će se sada koordinirano vršiti inspekcije zbog toga što se događa u jednom tijelu i to će u svakom slučaju dovesti do učinkovitosti inspekcija, do smanjenja troškova, s druge strane. S treće strane, na jednom mjestu će se vršiti usklađivanje rada inspekcija da ne bi bilo različitih tumačenja propisa, različitih nadležnosti pojedinih ministarstava kada se govori o inspekciji. Sad se slažem s kolegama iz SDP-a, mi već duže vrijeme raspravljamo o ovim zakonima, a u funkciji osnivanja Državnog inspektorata, ali ovo raspravljamo iz razloga što smo bili prije 5 godina u obvezi isto tako, čini mi se još i duže vremena raspravljati zbog demontaže Državnog inspektorata, da se kolege iz SDP-a tada nisu krenuli u demontiranje inspektorata i mi smo tada, ja tad sam bio saborski, oporbeni saborski zastupnik mjesecima raspravljao o tim svim zakonima, ne bi danas došli u poziciju da se vraćamo na ovu jednu normalniju, svrsishodniju organizaciju državne uprave gdje postoji jedan, jedno državno tijelo koje je odgovorno za funkcioniranje inspekcije u Hrvatskoj. Dakle, to apsolutno, apsolutno pozdravljam. Govori se kako se ovdje namješta i osniva inspektorat ne bi li se omogućilo zapošljavanje nekog HDZ-ovcu koji će sada upravljati inspekcijama kao da u vrijeme kad su te inspekcije bile u sastavu ministarstava tim inspekcijama nisu bili nadležni isto tako politički obojeni dužnosnici koji su bili ministri iz Vlade tada SDP-a, prema tome, što se tiče toga kada se govori o stranačkoj obojenosti, kada se govori o o formiranju inspektorata zbog potreba jedne političke stranke, isti je onda može biti naš odgovor na način, da se tada radilo ne bi li se osmorici ministara iz te Vlade omogućilo da imaju u svom sastavu inspektorat, pa na određeni način odnosno te inspekcije nesvrsishodnijim. Naime, može se postaviti pitanje kada onaj koji donosi zakone i onaj koji nadzire to provođenje sve na istom mjestu, da se to sve skupa svodi na onu poslovicu kad ja te tužim, kad ja te sudim, prema tome, ovdje kada jedno tijelo upravlja i vrši nadzor nad svim poslovima koji su u nadležnosti inspekcije, onda on nadzire dakle sve ona druga državna tijela, lokalnu samoupravu, poduzetnike i sa jednoga mjesta i takve primjedbe u svakom slučaju ne dolaze u obzir. Čuo sam ovdje puno rasprava tijekom jutra i replika o cijeni struje, o cijeni plina, o cijeni energenata u Hrvatskoj. Ja bih najprije rekao da je poreznom reformom smanjen PDV na energente sa 25 na 13% što je značajna ušteda i nad samim time, došlo je do značajne padanja cijene energenata. Kolega Maras tvrdi da će uskoro cijena goriva doći na 11 kuna. Ona je sada, ako se ja ne varam, oko 10,50 ili 56, 60 kn, dakle je cijena Eurosupera, a zaboravlja, primjerice da je u vrijeme kad je on bio ministar ta magična granica koju on danas nekoliko puta spominje od 11 kuna bila prešla i da je cijena goriva 2014. g. Maras, kad ste vi bili ministar bila 11 kuna i 14 lipa. Kako to zaboravljate, nije mi jasno? Da ste u stvari vi, vaša Vlada, vi ste bili ministar poduzetništva i obrta, da ste vi doveli do liberalizacije cijena goriva u Hrvatskoj koja se mora usklađivati sa cijenom veleprodajnom cijenom na mediteranskom tržištu i danas se postupa apsolutno, gotovo gotovo se radi jednostavno do usklađivanja cijena u maloprodaji sa cijenom veleprodajnom tržištu. To je vaša Vlada dovela, a kažem, mi smo u vaše vrijeme, vaše Vlade već bilježili rekordne cijene goriva od 10 kn i 14 lipa, primjerice bila je 2014., 10 kn 80 lipa je je bila 2013. dugi, gotovo cijelu godinu, dakle, sada je ta cijena još značajno ispod 70 lipa, ispod one rekordne cijene koja je bila za vrijeme kada ste vi bili ministar. Dakle, kada govorimo o cijenama goriva, onda, ma pogledajmo malo kako se ta cijena kretala u duži niz godina, pa onda možemo govoriti o današnjoj cijeni goriva. Ona je skupa, ja se slažem da je skupa, ali model određivanja cijene ste vi uspostavili, kad govorimo o gorivu na temelju cijene goriva nafte, prvom redu na mediteranskom tržištu. Kolega Zekanović, otišao je, ali ja sam svejedno imao namjeru o tome reći nekoliko riječi. Točno je da sam bio ispred HDZ-a jedan od onih koji se protivio istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu, u tom sam smislu napisao tada bio Interpelaciju o radu Vlade i ulozi Vlade u tom postupku i danas apsolutno stojim na istim postavkama. Zašto sam bio protiv? Bio sam protiv zbog toga što je taj postupak rađen nezakonito, nezakonito je rađen iz razloga što je prema Strategiji prostornog uređenja RH omogućeno istraživanje i eksploatacija ugljikovodika ali ne u teritorijalnom moru, to je temeljna stvar za koju sam se zalagao da da postavljanje platformi na 6 km od otoka ili 10 km od obale je neprihvatljivo i da je to rađeno bez odgovarajuće strateške studije utjecaja na okoliš. Naime, nikada nisam bio protiv istraživanja ugljikovodika ali jesam protiv eksploatacije nafte u Jadranu. Naime, zdrav razum u svima nama koji pratimo istraživanje i eksploataciju ugljikovodika govori da već dugi niz godina Hrvatska i Italija vjerno istražuju i onda eksploatira u plin ali govorio sam i bunio sam se, bio sam protiv istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na južnom djelu Jadrana gdje su dubine i preko 700, 800 i 1000 m, određena polja južnog Dubrovnika bila su na dubinama od preko 1000 m. puta sam rekao da je zahtjevnije, tehnološki najkompliciraniji proces, industrijski proces u svijetu je eksploatacija nafte ispod 700, 800 m i da može se dogoditi havarija koja bi nepovratno uništila istočnu istočnu obalu Jadrana a znamo što ta obala znači za razvoj turizma u Hrvatskoj, tada sam to navodio i sada ostaje mi i drago mi je da ta Vlada ne ide dalje sa procesom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, prije svega nafte u Jadranu iako sam svjestan činjenice da se havarija može dogoditi na istraživačkoj bušotini kao što uostalom se to dogodilo i u Meksičkom zaljevu kad je ona velika havarija koja je onečistila Meksički zaljev se ustvari dogodila na istraživačko a ne na eksploatacijskoj bušotini ali svejedno danas s metodom istraživanja dna u hrvatskom epikontinentalnom pojasu, može se znati otprilike gdje su nalazišta plina a gdje se nalazi nalazišta nafte pa prema tome, tamo gdje god se nalazi nalazište plina, a kažem nisu te dubine ispod određenih dubina koja se u svijetu smatraju prihvatljivim za eksploataciju nafte odnosno plina, da se na tim mjestima u Jadranu može istraživati plin. To je bila naša u HDZ-u od prvog danas postavka i danas ostajemo na njoj. pohvaljujemo ovakav stav Vlade da se na drugačiji način priđe istraživanju ugljikovodika u Jadranu tim više što je Ministarstvo prostornog uređenja zaduženo za izradu državnog plana prostornog razvoja kojim državnim planom prostornog razvoja, predviđena je strateška studija i procjena utjecaja na okoliš gdje bi se onda dao i odgovor i na sve ovo o čemu sam ja govorio. U svakom slučaju, bio sam toga iz razloga kažem, što smo planirali brojna eksploatacijska polja neposredno uz vanjske hrvatske otoke, 6 km od otoka odnosno 10 km od obale i to je tada bilo neprihvatljivo i zbog toga sam bio protiv, dakle i sve što sam tada napisao, apsolutno i sada i ja a i klub HDZ-a ostajemo na istim postavkama. Prema tome, evo g. potpredsjedniče, osobno podržavam ova dva zakona, mislim da su dobra, da omogućuju učinkovitiji rad državne inspekcije, njeno objedinjavanje i pretežno ujednačavanje u pristupu obavljanja inspekcijskih nadzora, hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 5 replika, prvi je kolega Maras a nakon njega kolega Đujić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bačić, bilo bi lijepo da ste mi replicirali ali sad ću ja vama s obzirom da ste se na mene referirali, dva osnovna pitanja. Je li vama normalno da mi o Mikuliću, HDZ-ovom i glavnim inspektoru da se stvori za njega mjesto ovdje diskutiramo, najviše u ovom sazivu Sabora? Znači niti o jednom drugom problemu nismo diskutirali više nego o Andriji Mikuliću i HDZ-ovom glavnom državnom inspektoru, to je prvo. A drugo da budemo potpuno precizni, prosječna cijena energenata odnosno benzina i dizela u Hrvatskoj 2015. je bilo za benzin 9,49 kn a za dizel 8,73 kn, u ovom trenutku i otprilike 15% viša cijena i dizela i benzina u odnosu na 2015. Znači, nemojte molim vas obmanjivati hrvatske građane, troše u prosjeku stotinjak, 150 kn više

nego mi raspravljamo o osnivanju Državnog inspektorata i kažem da ga vi niste demontirali, mi o ovome ne bi uopće raspravili, bavili bi se drugim stvarima kojima se uostalom i bavimo. Niz drugih tema je bilo ovdje u Hrvatskom saboru od mirovinske reforme, porezne reforme,

je život naših sugrađana. Što se tiče cijene goriva, da, vi ste spomenuli 2015. g., to upravo govori da to što je 2014. na 2015. pala cijena goriva, to je iz razloga što se smanjila veleprodajna cijena na mediteranskom tržištu, sada ona ponovno raste, Siniša (SDP)** Hvala kolega. Slijedeća replika kolega Đujić, nakon njega kolega Panenić, kolega Panenić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala. Kolega Bačiću, vi ste rekli da podržavate objedinjavanje Državnog inspektorata i po vašim riječima zbog toga jer će on dovesti di veće učinkovitosti i ekspeditivnosti. E sad mene zanima da li vi mislite da je inspektorat učinkovit tako što je Zakonom o Državnom inspektoratu stupio na snagu 1.4. a mi danas, mjesec dana nakon toga tek raspravljamo o zakonima koji su potrebni biti doneseni da bi on mogao funkcionirat? inspektorat danas ne funkcionira, da ne govorim da voditelji odjela ispod toga još nisu imenovani, imenovan je samo g. Mikulić i znate što je meni jako znakovito? Znakovito mi je da dok ste vi pričali o tome da je bivša Vlada demontirala ovaj Državni inspektorat, značajno je g. Milatić klimao glavom i to potvrđivao, a upravo je on sjedio u toj Vladi koja je

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Đujić, dugi niz godina je funkcionirao inspektorat i ja nikad nisam mogao shvatiti zbog čega ste ga vi demontirali, to mi nikako nije bilo jasno, koji su to razlozi bili, koji koji su to bili kriteriji, čime ste se vodili kada ste krenuli u demontažu Državnog inspektorata. Kažem, iz razloga što objedinjena inspekcija na jednom mjestu košta manje, što je njen posao usklađen, što nema preklapanja inspekcija, što nema one krilatice „kadija te tuži, kadija te sudi“ jer ministar sam ne određuje postupanje vlastitih inspektora koji nadziru gotovo ono što on radi, čime se on bavi, prate njegov rad, nego to radi neko drugo

Slijedeća replika kolega Panenić, nakon njega kolega Vlaović. Kolega Panenić, izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani g. Bačić, u dijelu izlaganja gdje ste spomenuli da je Vlada, gdje ste vladajuće zapravo podupirete, smanjila je PDV kako bi kompenzirala rast cijene električne energije. Međutim, ono što stalno se zaboravlja, mi govorimo samo parcijalno, govorimo samo o fizičkim osobama, o građanima, za poduzetništvo njima je cijena porasla jel PDV je njima prolazna neutralna stavka, rast, naknade za obnovljivi izvore energije, njima je zapravo otežao uvjete poslovanja. Treba razgovarati o tome, ne samo gledati jel to građani, oni koji samo dižu glas, nego isto tako treba promatrati i one koji trebaju stvoriti radna mjesta za te građani jel oni će onda biti najbolji promotori bilo koje Vlade. Na ovaj način imamo poskupljenje električne energije za njih, sada tržište evo plina raste, energenti rastu, kad je u uvjetima rasta energenata poskupljuje onda proizvodnja i smanjuje se konkurentnost. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Panenić, niste me onda pažljivo slušali, dakle, ja sam rekao da nije došlo do poskupljenja energenata, da je smanjivanjem stope PDV-a došlo do pojeftinjenja struje za građane, što je vrlo važno i nije im cijena poskupila, dovelo, koje je stupilo na snagu odnosni se na one poduzetnike koji su imali zajamčenu cijenu električne energije kojima je taj ugovor istekao, koji su sad trebali obnoviti ugovore i zbog povećanja veleprodajne cijene negdje oko 6,9% došlo je posljedično i do poskupljenja same cijene električne energije. Prema tome, bio sam vrlo precizan, kažem da što se električne energije tiče, nije došlo do poskupljenja, a da je za ostale energente za sve građane u RH kojima je kojima je smanjen PDV došlo do pojeftinjenja cijene energenata. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Kolega Vlaović, a nakon njega kolega Šuker. Izvolite kolega Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala …/Govornik se ne razumije/…kolega Bačić, drago mi je da ste spomenuli cijene goriva i slažem se s vama, nije dobro niti za građane, ni za gospodarstvo da cijene rastu goriva i nije dobro ni da cijena bude ni preko 11,00 kn, ni preko 10 odnosno bolje reći, cijena bi goriva trebala biti u RH onakva kakva je prihvatljiva i građanima i gospodarstvu, pa je moje pitanje, hoće li Vlada reagirati jer ima instrumente, u cijeni goriva je preko 60% prihod države, znači, može reagirati i hoće li reagirati jer ne možemo mi očekivati održivo rast gospodarstva i rast zapošljavanja ako ne reagiramo na ovakve poremećaje na tržištu. Podsjetit ću na poremećaj u proizvodnji mlijeka, mi bi željeli izvozit mlijeko u Kinu, kako kaže ministar, ali pala je proizvodnja na negdje 30% u odnosu na prije 15.g., a

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Slažem se kolega Vlaović, to sam i sam rekao, nije dobro da je povećanje troškova energenata, da dolazi do povećanja pa bih ja vas, pa bi pripomenuo, a to sam već dva puta rekao, da je Vlada u tu svrhu smanjila PDV sa 25 na 13%, što je dovelo do smanjenja cijena energenata i slažem se s vama i ovo povećanje cijene goriva u prvom redu, ali i drugih energenata, dolazi do poremećaja na tržištu energenata. onoga što se događa ne samo kod nas, nego niti samo na Mediteranu, nego u cijelom svijetu, dolazi do povećanja cijena određenih goriva. Da li će Vlada reagirati? Već je jedanput reagirala, kažem, smanjenjem PDV-a. Hoće li reagirati ako prođe neku zamišljenu granicu koja se smatra da je doista neprihvatljiva, to će odlučiti Vlada, ali želim ponoviti da je već jednom reagirala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Šuker, izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, prije Bačić, prije 4, 4,5.g. ukida se Državni inspektorat, osniva se nekakvih 16, 17 inspekcija, na čelo tih 16, 17 inspekcija dolaze po 3 državna inspektora mala, znači, na takav način SDP i njegovi kolege uhljebe 50 svojih dužnosnika, onda to nije bilo uhljebljenje, onda je to bilo ovako, a mi danas podvučemo crtu i recimo dal je taj novi način inspekcijskih službi efikasan il nije? Nije i zbog toga je osnovan Državni inspektorat.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Šuker, da nisam se sjetio, zanimljiva je ta vaša opservacija da je umjesto jednog bilo 17 malo manjih inspektora, pa onda njihovi pomoćnici, to je bilo u svakom slučaju 10-tak, 15 puta više nego šefova u inspekciji, nego što će ih biti danas. Kad govorite o povećanju cijena goriva i onog što smo već čuli, ja se sjećam, vi se sjećate, 2012. g. da je Vlada mimo HERA-e povećala cijene električne energije za 25% i to je temeljila na jednoj odluci HERA-e iz 2010. g. gdje je HERA odlučila 8% i to je tada bilo protuzakonito, toga se svi jako dobro sjećamo i zbog toga smo prosvjedovali ali Vlada je rekla da je to opravdano povećati cijenu za 25% električne energije svima, i poduzetnicima i domaćinstvima i kućanstvima i tad to nije bio udar na džepove naših sugrađana, to je bilo opravdano a sada kad govorimo o povećanju cijene koja se uopće ne odnosi na hrvatske građane i kućanstva, govori se o velikom udaru na standard naših sugrađana. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. I posljednja pojedinačna rasprava je rasprava od kolege Totgergelija, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Dakle očekivao sam danas da rasprava bude bila o energetskom sektoru međutim kako rasprava ide kraju, tako se ona još malo širi, nije više samo o energetskom sektoru, sad je već i o mirovinskoj reformi i o europskim izborima itd., nadodaje se svakom raspravom, nadodaje se još jedna tema o kojoj krećemo raspravljati. No čuli smo ovdje da ova Vlada nema energetsku strategiju u nekim od rasprava. Inače za one koje se toga ne sjećaju, energetska strategija je donesena 2009. g. i i inače se strategija ne donosi za jednu godinu nego za neko duže vremensko razdoblje a pravo pitanje je ustvari kad donesemo strategiju, da li se onda oni koji bi trebali, te strategije i pridržavaju pa je onda pitanje na koji način strategiju koju je donijela 2009. HDZ-ova Vlada pa poslije toga došla SDP-ova Vlada tamo 2012. do 2015., u kojoj mjeri se pridržavala te strategije koja je na snazi u tom trenutku bila u RH. Ja sam Ja sam 100% siguran da će ova Vlada napraviti izmjene strategije jer nakon 10-ak godina što prođe od donošenja jedne strategije, logično je da se napravi dorada te strategije odnosno da se odrede novi ciljevi ili novi smjerovi. Da bi ta strategija bila dobro odrađena, nužno je snimit stanje koje je, vidjet šta smo u tih 10-ak godina napravili i nakon toga donijet svoje nove ciljeve kroz novu strategiju. Čuli smo ovdje puno toga i o političarima. Dakle ako je netko oporbeni političar, onda je prije svega on ukoliko se2 bavi ekonomijom, onda on prije svega je ekonomista, ako radi na nekom od fakulteta, onda je prije svega profesor pa tek onda političar ali ako je iz HDZ-a, onda bez obzira s čim se u životu bavio, što je u životu ikad radio, ispada da HDZ-ovci su samo političari. Svako od nas ima neku svoju karijeru, nešto u čemu je dobar, nešto s čim se je bavio, netko je energetičar, netko je inženjer, netko je profesor logično je da i HDZ-ovci kao što to kolege iz oporbe znadu u onom u čemu su dobri primijeniti i u politici, tako to znadu i HDZ-ovci. S druge strane, iz te iste rasprave bi ispalo da se politikom mi koji smo prije prije nego što došli u politiku se bavili nekim drugim poslom, ne bi politikom smjeli ni bavit nego ispada da bi političar morao bit profesionalac, da čim krene u svojoj radni vijek, odmah mora postat političar kao što je to g. Maras pa jedino takve osobe smiju i mogu se baviti politikom, gotovo da se to da i zaključit iz rasprava kolega iz oporbe. Htio bih još reći vezano uz hidroelektrane i to da li imamo dovoljno stručnjaka u Hrvatskoj koji znadu pokrenuti hidroelektrane. Svuda u svijetu treba i oni koji se bave stručnim poslom, trebaju voditi računa da se nikad ne događaju havarije međutim nemoguće je u svim postrojenjima u svijetu izbjeći da se ne dogode havarije i s vremena na vrijeme te havarije se događaju. Cilj je da ih bude što manje, da na havarijama učimo da se one ne bi ponovno ponavljali međutim reći da neka elektrana ne funkcionira samo zato što bi trebalo dovesti nekoga iz Francuske je totalno pogrešno. U Hrvatskoj imamo dovoljno stručnjaka i u HEP-u ali i na fakultetima profesora koji se bave energetikom i koji o hidroelektranama znadu sve, s druge strane isto tako imamo i stručnjaka koji grade hidroelektrane i po svijetu i dandanas. Prema tome, mi možemo surađivati sa Francuzima, ali da nam oni moraju doći da bi pokrenuli neke elektranu je potpuno krivo i potpuno pogrešna poruka i našim mladima. Dakle školovanje u našim fakultetima će vas dovesti do toga da znate ako se bavite energetikom i elektrotehnikom, u jednom trenutku pokretati i hidroelektrane. Čuli smo i oko poskupljenja struje i plina. Populistički kažemo s 1.4. poskupio je plin ali pri tome ne želimo reći koji dio plina je poskupio, šta je poskupilo i kakva je ta cijena plina bila u proteklih godina i kakva će bit u narednih godinu dana. Dakle radi se o kategoriji plina za kućanstvo gdje je usklađena cijena sa onim što se događalo na tržištu i pri tome ne želimo namjerno reći kad kažemo da je poskupila cijena plina, da će ta cijena plina za građanstvo biti ista cijelu godinu bez obzira šta se događalo s cijenom plina na tržištu. Ako ta cijena plina na tržištu bude rasla a sigurno kako će dolazit sezona bude počela rast, kako će doći ogrjevna sezona, počet će cijena plina rast, međutim naši građani će plaćati istu cijenu, e to im ne želimo reći pri tome. S druge strane, S druge strane, zašto je to baš 1.4.? Pa samo zato što u plinskom biznisu, plinska godina počinje sa 1.4., tad se sklapaju ugovori i zato je to baš sa tim datumom i opet će iduće godine biti usklađenje cijena ako će kroz ovu godinu cijena ostat ista ili će nešto padat onda će ju se spuštat iduće godine, ako će još više rast, morat će se opet uskladit sa 1.4. iduće godine. Što se tiče struje, bilo je puno rasprava oko cijene struje gdje se plašilo da će poskupjet struja za građanstvo, da će poskupiti struja distributerima. Tko su to distributeri struje u RH? Imamo jedino HEP ODS, HEP Operator distribucijskog sustava, to je jedini distributer, međutim, on ne prodaje električnu energiju, on je samo operator koji daje usluge da električna energija može doć do kupca, međutim, on ju ne prodaje i njegova cijena se ne mijenja i njegova cijena se nije promijenila s 1.4. i nijednom kupcu iz kategorije kućanstva cijena se nije promijenila ni jednu jedinu lipu i to naši građani vide na svojim računima. S druge strane, poduzetnici ugovaraju cijenu na tržištu, ugovaraju ih od opskrbljivača, sklapaju ugovore na cijelu godinu jer im je tako povoljnije, znadu onda cijelu godinu kalkulaciju u svom proizvodu kolko će im bit cijena električne energije. Ako oni se žele igrat, pa ugovaraju na mjesec dana i ako misle da će tako uspjet bolje proć, to je opet stvar svakog poduzetnika, zato smo i otvorili tržište električne energije. Međutim, šta se promijenilo, promijenila se zajamčena cijena opskrbe za gospodarstvo kako bi se i tih 8% ili koliko ih još ili zbog ljenosti ili zbog kalkuliranja ili zbog ne znam kojega razloga, nije nabavilo svog opskrbljivača kako bi i oni nabavili odnosno ugovorili cijenu na tržištu sa nekim od opskrbljivača i mogli su to napravit i prije 1.4. Prema tome, ni cijena električne energije s 1.4. nije apsolutno za nikoga poskupila. I još smo čuli ovdje raspravu o mirovinskom sustavu, mnogi su rekli da 67.g. je previše, mene samo zanima zašto su kolega Maras i kolega Đujić u stvari uveli tih 67.g. dok je bila SDP-ova vlast, a kolega Maras bio ministar u toj istoj Vladi, zašto su uopće tad onda išli sa 67.g. ako sad misle da je to krivo i pogrešno tu činjenicu da je u zakonska rješenja uvedeno da trebamo radit do 67.g. nije uveo HDZ, nego SDP, evo hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, imamo u posljednji trenutak i drugu repliku. Dakle, imamo jednu repliku od kolege Marasa i kod kolege Šukera, izvolite kolega Maras. Hvala lijepa. Evo g. Totgergeli se ovdje upro da nam objasni da se poskupljenje u biti zove usklađenje. Znači, vidite kako pokušava na sav mogući način izbjeći ono šta je činjenica, da 15 do 20% energetika odnosno energenti koštaju više nego što su koštali prije nekoliko godina, do 20%, možda g. Totgergeliju to nije neki novac, ali umirovljenicima koji žive od 1.500,00 ili 1.000,00 kn je to ogroman novac. Tako da, molim vas nemojte ovdje ljude praviti blesavima jer ljudi jako dobro znaju da cijene idu gore, a sa druge strane, kao što je g. Šuker rekao, tada je HDZ bio, ne sa obadvije ruke, nego i sa rukama i nogama da se ne ide u ovu priču, a danas ubrzava odlazak u mirovinu na 67.g. Znači, jedini, moguće je promijeniti mišljenje

Kolega Maras, možda ste vi stalno upinjete, ja u stvari ne znam šta vam to znači, šta bi to značilo da se čovjek upinje. Ja samo normalno raspravljam i pokušavam našim građanima objasnit da vi namjerno iskrivljujete činjenice, umjesto da im se objasni da ovo što smo napravili sa plinom, nije nešto što će ih dugoročno jer se može na kraju krajeva vratiti nazad, da je usklađenje, vi uporno hoćete reć da je to poskupljenje, a šta će se tek dogodit kad dođemo do 2022. kad za kućanstvo cijena plina ode na tržište, pa kad će se mijenjat po tržišnim uvjetima onako kako to bude na tržištu. Dakle, sad ih štitimo da cijena cijelu godinu bude ista, a onda ćemo doć u situaciju da je na tržištu i kako tržište ju formira tako će bit cijena plina. Prema tome, nemam razloga se, kak vi to kažete upinjati …/Upadica: Hvala vam/… jer ne znamo ni šta to znači. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Sukladno čl. 236. kolega Maras je digao povredu Poslovnika, izvolite. Gordan (SDP)** Evo kolega Totgergelji je povrijedio čl. 238. gdje je mene upozorio da on ne zna šta znači upinjati se, valjda sugerirajući da ja ne poznajem dovoljno hrvatski jezik, pa bi mu ja htio reći da kada piše upinjati se, onda dobije definiciju, a to znači, trudi se previše, pokušava na sve moguće načine, tako da g. Totgergeli ako niste znali za ovaj glagol, evo ja vam pomažem. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro je. Imate povredu Poslovnika? Izvolite. Dakle, Poslovnik nije povrijeđen, ajmo dalje, izvolte, izvolte, recite. Pa kolega Maras je povrijedio 238, prvo stalno me zove Totgergelji, a ja sam u stvari Totgergeli, ne vjerujem da on, kad već zna tako sve nać na računalu, da ne može onda nać i kako se izgovara koje prezime ili da ne može čut kako se izgovara koje prezime, tako da

povredu Poslovnika kao jedan instrument. Kolega Šuker, izvolite, posljednja replika na vaše izlaganje. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Totgergeli, gledajte, nekada su neovisna tijela osnovana zbog toga da vode brigu o tome kako onaj temeljem zakona pruža nekakve usluge, kako se odnosi prema onome tko kupuje te usluge. Il da HERA koja ima svoj proračun 600 i još nešto milijuna, netko se sjeti da tu HERA-u ugura u proračun, čim ga ugurate u proračun donosite odluku o njegovim sredstvima, vi ga u principu tu samostalnost negirate, onda se dogodi da cijene električne energije odu 25%, cijena plina 20%, sve pod krinkom da će HEP biti nekakav veliki investitor, ne znam šta je HEP investirao za tih 25%? Danas imamo situaciju kakvu imamo i umjesto da govorimo o situaciju na tržištu energenata, a vrlo je interesantno da nitko ne spominje liberalizaciju istraživanja gdje bi se eventualno mogla crpiti nafta i plin,

Kolega Šuker, vi ste prije svega govorili o vremenu od 2012.-2015. godine, tako da bude skroz jasno na što ste mislili. Danas HERA je neovisna, više nije ugurana tamo gdje ste vi rekli da je ugurana, dakle ima svoj vlastiti proračun i postala je puno samostalnija nego što je to bila prije. Još smo ju složili da bude samostalnija u odnosu na ministarstva i u ovom trenutku imamo pretpostavke da agencije mogu neovisno raditi svoj posao, a kroz ova dva zakonska rješenja i kroz Zakon o Državnom inspektoratu, postigli smo i to da i inspektorat bude neovisan od ministarstava i da ima perspektivu da može raditi bolje jer imali smo puno slučajeva kad jedno ministarstvo, drugo ministarstvo, treće ministarstvo pošalje istovremeno inspektore kod gospodarstvenika i onda ti gospodarstvenici su po tjednima istovremeno bili pod nadzorom umjesto da se to uskladi .../Upadica: Hvala vam./... i da inspektorat radi Time smo završili pojedinačne rasprave. Sada još imamo prije u ime Kluba zastupnika SDP-a završno, a to je kolega Gordan Maras, izvolite kolega Maras. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Evo, na završetku ove rasprave, samo da sumiram određene stavove i ono što smo u raspravi spominjali. Naravno da Klub zastupnika SDP-a ne može podržati ovakve izmjene koje idu na prečac, u korist jedne osobe, korist g. koji se trebao smjestiti na mjesto glavnog državnog inspektora, sramota je, dame i gospodo, da mi ovdje raspravljamo i potrošili smo vjerojatno 40, 50 sati rasprave oko toga da li će Mikulić i koje će Mikulić imati ovlasti u Državnom inspektoratu. Što se ljudi tiče, oko toga kako da spriječimo povišenje cijene energenata, struje, benzina, dizela, ugljikovodika, znači, to je nešto što je ljudima na dnevnoj bazi bitno. Oko toga uopće se ovdje ne raspravlja, niti jedne inicijative od strane vladajućih za to nismo dobili. I onda se postavlja pitanje da li je ovaj Sabor i vladajuća većina u biti dovoljna sama sebi? Da li je interes ljudi njima totalno totalno nebitan i da li im je bitno da mogu smjestiti jednu svoju osobu iz HDZ-a na to mjesto, odnosno da omoguće da se zamjeni u gradskom HDZ-u i predsjednik Gradske skupštine, u biti da je cijela država podređena njima. I onda se spominju određene stvari netočne. Cijene benzina i dizela koje su bili 2015. g., pazite ovo, 15% niži nego što su danas. Pa se onda spominju mirovinske reforme, evo kolega Šuker tu nešto priča oko glasanja, ma da je on bio prvi tada protiv toga, a danas sa dvije ruke ubrzava odlazak u prijevremenu, odnosno odlazak, povisuje 2 godine odlazak u mirovinu, totalno drugačije od onoga što je bilo tada, znači još 5 godina prije želi da naši sugrađani odlaze u mirovinu. Naravno, oni koji žele raditi i mogu raditi na određenim poslovima, to je normalno, to bi trebalo biti tako. Ali, kako će raditi učiteljica, učitelji, kako će raditi oni koji imaju jako teške fizičke poslove i kako će ti ljudi na kraju dočekati mirovinu. I kada govorimo o 5 godina, pa 5 godina ubrzanja je strašno puno. Radi se o 3 stotine tisuća naših sugrađana koji su sada obuhvaćeni, a koji prethodnim zakonom nisu bili obuhvaćeni. I sa te strane, evo, to je nešto što je gotovo neshvatljivo svima koji prate što se dešava na političkoj sceni. I još jednom pozivamo sa ove govornice, kolegice i kolege iz HDZ-a, da se uhvate u koštac sa mnogim problemima koji eskaliraju u RH. Od porasta Od porasta cijena do porasta netolerancije u društvu, do problema u obrazovanju koje imamo i do onog najvećeg problema, a to je odlazak ljudi ljudi iz RH, više ne govorim samo mladih ljudi, nego odlazak svih generacija ljudi iz RH, radno sposobnog stanovništva, koje nerijetko ljudi odlaze i u 50-im godinama. Zbog čega? Zbog toga što plaće u RH ne prate plaće u drugim zemljama u našem okruženju i najvažnija demografska mjera danas u RH je što prije povisiti plaće kako bi ljudi imali dostojnu plaću za pošteni rad. Poštena plaća za pošteni rad i dostojanstveni život od toga, to je ono što ljudima moramo osigurati. To nećemo osigurati na ovaj način, ovako ćemo osigurati moć i dobru plaću jednom čovjeku iz HDZ-a, g. Mikuliću. Ali, stotine i stotine tisuća ljudi će otići iz RH zbog toga što nismo osigurali njima dostojanstvene uvjete. Tako da, kolegice i kolege, zamislimo se nad ovim i pokušajmo napraviti ono što od nas naši građani očekuju, a to je da mogu živjeti od svoga rada i da sa druge strane cijene svakim danom ne idu u krivom smjeru, a to je u smjeru poskupljenja. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno, kolega Miro Totgergeli, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Prvo, danas raspravljamo o dva zakona s kojim ta dva zakona usklađujemo sa Zakonom o državnom inspektoratu i ne raspravljamo ni o jednom pojedinom političaru ili pojedinom čovjeku, danas to može bit jedna osoba, sutra je to druga, ali ustvari raspravljajući o ova dva Zakona ponovno stvaramo Državni inspektorat koji je SDP-ova Vlada demontirala prije 8 8 godina, tamo početkom 2012., 2013.. Dakle, kad bi postojao slijed u Republici Hrvatskoj onda ne bi promjenom Vlade svaki put morali gradit stvari ispočetka. Naš cilj je da stvorimo institucije koje će bit neovisne, od HERA-e, HROTE-a, pa i Državnog inspektorata, neovisno od Ministarstava, sa svojim jasnim i da na taj način funkcioniraju i na taj način štite i građane, ali isto tako i tvrtke, poduzeća i da se stvaraju uvjeti kako bi gospodarstvo moglo funkcionirati. S druge strane, oko cijena električne energije, plina i ostaloga, tu smo već dovoljno puta to spomenuli, dakle građani su to osjetili osjetili sami, vidjeli su da s 01.04. na svojim računima im se apsolutno ništa nije promijenilo što se tiče cijene struje, a isto tako ovo je još period kad kućanstvo štitimo od promijene cijene plina na tržištu i osiguravamo da cijena plina za kućanstvo bude cijelu godinu ista. Ostali dio ću podijelit sa kolegom Šukerom. Ne, ne, morate, ispričavam se, morate vi nastaviti, nemojte se ljutiti, morate nastavit, izvolite. …/Upadica: Završili ste s raspravom u ime Kluba. Kolega Maras se javio, ali prije kolege Marasa molim vas da pozdravite učenice i učenike Osnovne škole Slunj koji su nam se pridružili u Saboru, dobrodošli dragi učenici. Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče. Nakon ovog izlaganja kolega iz HDZ-a jednostavno moramo još zatražiti stanku kako bi se konzultirali unutar Kluba o nevjerojatnoj argumentaciji koju ovdje slušamo. Slušamo od kolega iz HDZ-a da je u Hrvatskoj sve ok, da cijene ne rastu, da energenti ne poskupljuju, a ljudi dobro znaju jer gledaju svoje račune iz mjeseca u mjesec, gledaju koliko troše na benzin, koliko troše na struju, koliko troše na određene druge potrepštine koje onda proizlaze iz povećanja cijena ovih energenata, znači gotovo nevjerojatno je ovdje slušati tu lakoću kako bez ikakvog osjećaja, bez toga da shvaćate koliko ljudi u ovom trenutku teško žive u Republici Hrvatskoj govorite da se ništa nije desilo, i zato želimo još jednu kratku stanku kako bi se konzultirali i pripremili za završno izlaganje gospodina državnog tajnika da kažemo da jednostavno ovako više ne možemo derati ljude. Znači HDZ dere ljude do gole kože, jednostavno se mora ljudima reći da to tako ne može biti, da ne može gospodin Sokol objašnjavati našim ljudima da su mirovine izvrsne u Republici Hrvatskoj, pa mi kao da, HDZ se pretvara kao da živimo u Švicarskoj, Finskoj ili Švedskoj, ali to nije nažalost tako. Nažalost naši umirovljenici imaju katastrofalno niske mirovine, nažalost naši zaposleni imaju tri puta manje plaće nego što imaju u Europskoj svakim danom u Hrvatskoj cijene energenata rastu, inflacija je na dijelu i ljudi za svoje osnovne potrebe troše sve više i više novca. Moramo tome reći ne može. **Hajdaš Dončić, Siniša stanka, jel tako? **Šuker, Ivan (HDZ)** Tražim stanku u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice da bi još jedanput i kolege u Sabornici, a i hrvatske građane podsjetili što je tema i točke dnevnog reda danas, i zašto se išlo u osnivanje Državnog inspektorata, iz jednostavnog razloga što se želi napravit reda tamo gdje je bio nered. Ako se ne varam proteklih godina smo mogli slušati kako su hrvatski poduzetnici govorili kako im je znalo banut jedna, druga, treća inspekcija, nije se znalo što tko radi, međutim ono što je ključno je što kolege koji ne mogu priznati da su napravili grešku prije četiri godine kad su ukinuli Državni inspektorat je da ovaj Državni inspektorat će biti partner poduzetnicima, dakle upozoravati ih na određene stvari, na zakonske promijene, i ono što je daleko bitnije, kolegice i kolege sjetite se one scene i Izvještaja iz naših turističkih mjesta kad su inspektori znali reći je, mi ne možemo ući tu u kontrolu da li netko iznajmljuje jer nema prijavljenu djelatnost. U sadašnjem Zakonu je ugrađeno unutra da Državni inspektorat, dakle inspektori koji to kontroliraju mogu ući u prostor gdje imaju indicije da netko iznajmljuje te prostore i to nije prijavio, to je jedna velika novina i to je ono na što smo se mi svi kao građani zgražali kako netko iz Budimpešte, iz Ljubljane ili ne znam gdje može iznajmljivati stan i apartman a to nigdje nije prijavio. Pa kolegice i kolege dal' je nama bitno da svi oni koji su u Hrvatskoj bave s nekakvom djelatnošću, pune državni proračun il' nam to nije bitno? Isto tako, kad govorimo o cijeni električnih energenata, onda ima Izvješće HERA-e i onda tu HERA-e možemo razapet zašto je neke stvari dozvolila, il' ne dozvolila. A što se tiče 67 godina, mogu kolege iz SDP-a pričat što god hoće,

Hvala vam predsjedavajući. Danas imamo na temi nekoliko Zakona baš kako bismo uskladili inspekciju u Hrvatskoj, znamo od prije su bila i u Inspektoratu pa je došao SDP stavio ih u Ministarstva, sad ih se opet vraća u Inspektorat, međutim bojim se da kako god ustrojili Inspekciju i Inspektorat sa sadašnjim kojih, od kojih ja osobno nemam baš previše povjerenja, ja se bojim se stanje neće puno popraviti. Evo jedan primjer, šumarska inspekcija također ulazi sada u inspektorat kao jedna od 17 inspekcija u vremenu i dok nije postoji inspektorat SDP-a i prije dok je postojao inspektorat, mi smo izgubili u Hrvatskoj ogromne količine šuma i šumskih površina, nama je 1000 nama je 1000 km2 u 10 g. posječeno mimo šumskih planova, znači mimo onog što smo isplanirali da će nam se posjeći, 1000 km2 nam je posječeno, sve je to prošlo između prsti, 25, 26 šumarskih inspektora, inspektora, bilo oni u inspektoratu ili bili u svojem Ministarstvu poljoprivrede. Prema tome, hoće li ovaj promijenjeni ustroj pomoć da se riješi ta situacija, neće, i dalje ćemo imati apsurdnu situaciju da nam se sijeku šume na sve strane, ponavljam, mimo plana, mimo plana, 1000 km2 je posječeno za vaše vrijeme, Hrvatska ima 55 000 km2, 1000 je posječeno mimo plana, da ne kažem što se tek danas radi, danas u zadnjih nekoliko godina, au 30 g. koliko smo pošumili? Kroz 8 različitih metoda u 30 g. pošumili smo svega 1500 km2 a u 10 smo mimo plana posjekli 1000, prema tome, toliko o uvođenju reda tamo gdje je nered, hvala. Hvala. Sukladno članku 248. dajem stanku do 13 sati, dakle nastavljamo u 13 sati sa završnom raspravom u ime predlagatelja, kolega Milatić, hvala.